A sada ćemo ići na ono što sam najavio jučer, kao prvu točku to je: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, prvo čitanje, P.Z. br. 308. Predlagatelj je Vlada RH na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 Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, ministre, kolegice i kolege. Promjena o kojoj ćemo danas razgovarati je potrebna, oko toga nema dvojbe, promjena o kojoj ćemo danas razgovarati ide u ispravnom smjeru, boljem načinu reguliranju kako će se u RH isplaćivati obiteljske mirovine. Uz određene korekcije ovo je promjena za koju sam uvjeren da ćemo ju u HS svi podržati, međutim ono što je činjenica je da ova promjena naprosto nije dovoljna. Mirovine, penzije u RH su male, zbog načina na koji se provodi njihovo usklađivanje, obračunavanje te mirovine će tijekom 2022.g. izgubiti na svojoj vrijednosti, jednostavnim rječnikom rečeno ono što ste sa svojom penzijom mogli kupiti u siječnju biti će više od onoga što ćete moći kupiti u prosincu, inflacija će pojesti veliki dio vrijednosti te mirovine, zbog toga mi kao društvo moramo reagirati, a mi priliku da reagiramo imamo već sada kroz raspravu ovog zakona. SDP je predložio određenu promjenu, promjenu koja se odnosi na način obračuna, usklađivanja, indeksacije mirovina, ona nije uvrštena u ovaj prijedlog zakona, al ovo je tek prvo čitanje. Poštovani ministre, apeliram na vas da do drugog čitanja napravimo i tu promjenu, napravimo iskorak koji će hrvatskim umirovljenicima osigurati veće mirovine, napravimo ono što je potrebno da hrvatski umirovljenici žive bolje, međutim ni to neće biti dosta. S obzirom na krizu koja nam prijeti moramo razgovarati o novom energetskom ili inflatornom dodatku koji će biti isplaćen na jesen, to je nužno, nužno kako bi ljudi mogli preživjeti ovo što ih kroz inflaciju čeka. Imamo alate, možemo to napraviti, al vas pitam zašto to ne činimo, hvala.

Ministre, ja ću vam govoriti s terena, ja sam čovjek terena, svaki dan sam s ljudima, a onda moj kolega Troskot, ipak je to njegova struka, će biti puno jasniji i podrobniji o tome. uvijek istina. Dakle, bio sam u Osijeku sa profesorom matematike koji više od 30.g. radi u školstvu, u srednjoj školi, otišao je čovjek u mirovinu i ima mirovinu 3.800 kuna, na nažalost to je među boljim mirovinama i, jer vi znate kao ministar, to je vaša struka, nama zastupnicima ljudi svaki dan šalju koji imaju mirovine po 1.600 kuna, 1.800 kuna, 2.000 i nešto kuna i s jedne strane da se razumijemo pohvaljujem, pohvaljujem što ste povisili nešto mirovine, pohvaljujem, s druge strane mi znamo da je inflacija to sve pojela. I ovi oblaci koji su se nadvili nad Hrvatskom i koji nam dolaze, evo danas opet svi naslovi u medijima govore o tome da će cijene energenata čak pojesti i svu onu zaradu koju ćemo imati u turizmu, dakle govore o tome da mi kao država, ovdje prvenstveno vi jer je vaša najveća odgovornost i vi ste vladajući, imate legitimitet da se moramo pobrinuti za naše najugroženije skupine, a među njima su definitivno umirovljenici. I ne smijemo dopustiti da ti ljudi nemaju šta za jesti i da ti ljudi nemaju s čime plaćati svoje osnovne troškove, osnovne račune pa vas molim uistinu da sa svojim timom da napravite što god možete da ovaj udar krize koji nam dolazi, koji će osjetiti svi građani Republike Hrvatske a najviše naši umirovljenici da se ljudima pomogne da ne budu gladni i da mogu plaćati svoje račune. Hvala. U ime kluba HSS-a i Radničke fronte stanku je zatražila poštovana zastupnica Katarina Peović. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime kluba HSS-a i Radničke fronte kako bismo upozorili da ovaj zakon sigurno donosi, znači povećanje mirovina i to ćemo svakako pozdraviti. Ali skriva jako puno problema koje se sad guraju pod tepih sa nekim povećanjem koje kako su rekli prethodnici inflacija će i tako pojesti. Mi imamo danas takve mirovine u Hrvatskoj da je s njima stvarno nemoguće živjeti i prosječna mirovina je ove godine iznosila 3048 kuna, a ono što je važniji podatak da je udio u prosječnoj neto plaći 40%. Bilo je i gore, ali 40% treba staviti u kontekst Europe u kojoj je taj udio, znači u prosječnoj neto plaći mirovine 54%. To je podatak koji vrlo slikovito pokazuje gdje smo mi i gdje su naši umirovljenici. Umirovljenicima se tu i tamo daju vaučeri za energetsko siromaštvo. Tu i tamo im se ovako podigne mirovina za koju stotinu kuna, ali generalno uopće se ne rješava problem niskih mirovina u Hrvatskoj, a odgovor da nema novaca je potpuno lažan jer novci se troše za nepotrebne studije koje se izrađuju u režiji ministrovih prijatelja i prijateljica, ulaže se, mirovinski fondovi se ponašaju kao poduzetnici i ulažu na nesigurnom tržištu dionica i umirovljenici tako gube novce. Ako imate rupu u HZMO-u od 20 milijardi kuna za isplatu mirovina onda se ne kockate dionicama. To ne radite. Znači mirovinski fondovi se ponašaju kao pijani milijarderi. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeće će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta stanku zatražiti poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Drago mi je, a i ne treba naravno biti osoba povišene političke sposobnosti promatranja da se zaključi da su i sa lijeve, desne ili središnje strane političkog spektra svi suglasni oko činjenice da umirovljenici izuzetno teško žive. Premda se nalazimo u ljetnim mjesecima jesen je u stvari pred nama, jesen koju najavljuju ne samo kao tešku političku jesen, nego za naše umirovljenike i egzistencijalno tešku jesen, pa onda i zimu koja će uslijediti. Naravno da pozdravljamo bilo kakav zakon, bilo kakvu inicijativu koja će hrvatskim umirovljenicima omogućiti da nešto malo bolje žive, povisiti im mirovine za nekoliko posto. No, podsjećamo da je velika većina hrvatskih umirovljenika u opasnosti od siromaštva naročito kada pogledamo visinu poljoprivrednih imovina koje u Hrvatskoj iznose ponegdje i manje od 1000 kuna. Svakako da svaki porast iznosa mirovine treba pozdraviti, ali i pripremiti se za jesen i pomoći hrvatskim umirovljenicima i kroz vaučere za energente i kroz naravno povećanje mirovine i kroz ono što je svima nama izuzetno bitno, a to je naravno spoznaja da su ti ljudi radili da bi mi mogli raditi i da im se Hrvatska država i svi mi ovdje u Hrvatskom saboru na adekvatan način trebamo odužiti i omogućiti im mirnu i dostojanstvenu starost. Hvala lijepa. U ime kluba HDZ-a stanku je zatražila i poštovana zastupnica Majda Burić. Izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre. U ime kluba HDZ-a također tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom ukazali da je ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama o mirovinskom osiguranju hrabar iskorak što resornog Ministarstva rada, ali i kompletno Vlade Republike Hrvatske. Zašto to govorim? Zato što se ovaj prijedlog zakona odnosi na povećanje obiteljskih i najnižih mirovina. Omogućit će se s jedne strane ujedno primanje cijele osobne i dijela obiteljske mirovine u visini do 27% što u prosjeku mjesečno znači povećanje za 510 kuna. Također ovaj prijedlog zakona njime će se omogućiti i 10% uvećanje obiteljskih mirovina što u prosjeku na mjesečnoj razini znači 250 kuna. Osim toga, omogućit će se i dodatno uvećanje najnižih mirovina koje za sad prima u Hrvatskoj oko 270 000 umirovljenika i one će se dodatno uvećati za 3%. Naglašavam da su upravo te najniže mirovine rasle u posljednjih 5 i pol godina za 26% koje smo dodatno kroz mirovinsku reformu iz 2018. godine uvećali za 3,13%. Također naglašavam da su sve mirovine u mandatu premijera Plenkovića rasle za više od 20%, a one najniže kao što sam već spomenula rasle su za više od 26%. Također naglašavam da je prosječna mirovina za umirovljenika sa 40 i više godina staža danas svega 2 kune niža od 5000 kuna, dakle 4998 kuna što iznosi 66% prosječne plaće i što je samo (HDZ)** Hvala lijepo, nemojmo premašivati vrijeme molim. U ime Kluba zastupnika HNS-a HSU-a i nezavisnih zastupnika stanku je zatražio i poštovani zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Tražim stanku od 10 minuta da bih ovaj objasnio još jednom cijelu ovu situaciju. Ja se nadam da smo mi ovdje il bar smo trebali svi zajedno shvatiti u ovo vrijeme što je mirovinski sustav i po kojim zakonitostima on djeluje jer je to sustav mirovinskog osiguranja i ovisi o onome što je uplaćeno kroz godine staže, i o godinama staža i kako se pomaže umirovljenicima i ne samo umirovljenicima nego i nezaposlenima i poslodavcima u vrijeme krize. Dakle vi ste vidjeli da je covid dodatak i energetski dodatak da po obrnutoj skali onaj koji ima najmanje dobio je najviše, dakle u funkciji je borbe protiv nedaće koja nas je pogodila za vrijeme covida, za vrijeme, za vrijeme inflacije, mirovinski sustav ima druge zakonitosti. Oprostite, ali ja moram reći, nisam mislio govoriti, ali kolega Dretar je postavio jedno pitanje da su poljoprivredne mirovine niske, jesu, jesu, samo od 1.300 prosječne mirovine 300 je plaćeno doprinosa, a 1000 plaćamo iz proračuna, ljudi moji provjerite si statistike. Dakle, ja se slažem da je to malo i da treba se boriti protiv siromaštva, za onoga koji nema nikoga, koji nema obitelji, koji nema ko za njega skrbi, ko nema imovine, za njih moramo voditi brigu i sprječavati siromaštvo, ali dajte ljudi budimo fer, ajmo uvesti sva tri cenzusa, pa ćemo onda točno znati oni koji su napušteni, nemoćni i siromašni, sva tri cenzusa dohodovni, prihodovni i imovinski,

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS. Tražim stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta kako bi još jednom naglasili da se radi o jednom pitanju koje će ovaj zakon na neki način ha možda malo poboljšati, ali neće riješiti. Znači naši umirovljenici, njih preko 400 tisuća ima mirovinu manju od 2.700 kuna, sve ove mjere koje su u ovih zadnjih par mjeseci, možda godinu dana koje je vlada donijela, njihov status će možda malo poboljšati, ali temeljne probleme siromaštva s kojima se oni suočavaju definitivno neće riješiti. Ja ću ovdje još ukazati na dva problema koja mi imamo i pred kojima ne smijemo zatvarati oči, a to je da imamo i rodnu neravnopravnost znači žene imaju daleko manje mirovine nego što ih imaju muškarci i to je sve uvjetovano i prekidima tijekom njihovog radnog odnosa i manjim plaćama koja znamo da su na razini od nekih 15% na razini EU, za ista radna mjesta one primaju daleko manje plaće. Znači ono što mi moramo nekako riješiti to je djelomično kroz ovaj zakon, ali tu razliku između mirovina koju primaju žene i muškarci koji su u mirovini mi sa ovim zakonom nećemo riješiti. Druga stvar je isto tako i vezana za određene probleme gdje ljudi u ruralnim krajevima imaju daleko manje mirovine nego ljudi koji žive u gradskim središtima i to pokazuju sva istraživanja. Ovaj zakon je samo kap u moru, ovo je jedna vatrogasna mjera koja će nešto malo poboljšati, ali temeljna pitanja održivosti našeg mirovnog sustava neće riješiti, hvala. Hvala lijepa. Naravno sve su stanke odobrene. Sukladno čl. 293.b. mi ćemo nastaviti sa radom, pa će sada predstavnik predlagatelja će sada predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje, poštovani ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče HS, poštovane dame i gospodo, donedavne kolegice i kolege, saborski zastupnici. preda mnom žutilo od replika, a pred vama Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju kojemu je cilj daljnje povećanje primjerenosti mirovina naravno uz održivost mirovinskog sustava. Predloženim izmjenama vlada nastavlja skrbiti za više od miliju i 230 tisuća naših građana odnosno korisnika mirovine. Ove izmjene i dopune zakona predviđene su i u programu vlade do 2024.g., a jedan su od prioriteta u okviru Nacionalne razvojne strategije do 2030.g.. Uz to ovim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju izvršava se i reformska mjera iz našeg NPOO-a i to kroz mjeru povećanja adekvatnosti mirovine kroz nastavak mirovinske reforme. Naravno da smo svjesni, a mogli smo čuti i u traženju stanki složenih i demografskih i gospodarskih uvjeta koji bitno utječu na kretanje unutar mirovinskog sustava i to generacijske solidarnosti. U ovim iznimno zahtjevnim okolnostima globalnih kriza koji se prožima i utječu na standard naših građana činimo sve sukladno gospodarskim mogućnostima kako bi našim umirovljenicima omogućili dostojanstvenu starost. Pri tome važno je naglasiti da smo kratkoročnim mjerama za ublažavanje posljedica pandemije prošle godine isplatili covid dodatak, a ove godine prigodom 100-te godišnjice HZMO-a isplaćen je i energetski dodatak. Tim mjerama obuhvatili smo više od 700.000 naših umirovljenika, a iz državnog proračuna izdvojili preko 800 milijuna kuna. Podsjetio bih također da su prosječne mirovine u mandatu vlade od listopada 2016. do danas kao što smo mogli čuti povećane za 20% dok je one najniže mirovine povećanje za njih iznosilo 26%. Nije to posljedica samo redovnog usklađivanja kako bi neki voljeli to prikazati već je rezultat i brojnih mjera iz mirovinske reforme koja je donošenjem zakona u 2018. započela s 1. siječnjem 2019.g. Želim također posebno istaknuti posljednje podatke o broju osiguranika kojih je na dan 30. lipnja 2022.g. bio milijun 640 tisuća što je zapravo najviše u posljednjih 20 godina. Ove izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju koje predstavljamo sadrži pored ostalog dvije značajne novine za korisnike obiteljskih mirovina, mogućnost korištenja dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne mirovine te povećanje iznosa obiteljskih mirovina povećanjem mirovinskog faktora za njihov izračun, omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu predstavlja značajan iskorak u hrvatskom mirovinskom sustavu koji sada omogućava istovremenu isplatu dvije mirovine, naravno ne samo kao što je to do sad bio izbor povoljnije mirovine. Time se Hrvatska pridružila većini država članica EU koje omogućavaju ovo pravo. Naravno, države članice samostalno razvijaju svoje sustave socijalne sigurnosti, ali na razini EU ne postoji jedinstveni pristup uređenju obiteljske mirovine kao ni u pogledu omogućavanja korištenja obiteljske mirovine uz osobnu. Stoga i jest ovaj naš model jedinstven. Međutim, važno je istaknuti kako u većini država članica EU moguće kumulirati obiteljsku mirovinu uz osobnu uz određena ograničenja. Stoga je iznimno važno da uvodimo takvu mogućnost i u našem mirovinskom sustavu jer su korisnici mirovine koji zbog smrti bračnog ili izvanbračnog duga ostaju bez značajnog dijela prihoda kućanstva, potencijalno više izloženi riziku od siromaštva te će im se korištenjem dijela obiteljske mirovine uz osobnu ublažiti smanjenje prihoda. Dakle, ovim prijedlogom zakona predlažemo sljedeće uvjete za korištenje dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu. Udovica odnosno udovac mogu ostvariti ovo pravo kad navrše 65 godina života, udovica ili udovac jedini je korisnik obiteljske mirovine i ispunjava propisane uvjete za stjecanje obiteljske mirovine u trenutku smrti supružnika. Osobna mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja odnosno iz 1. i 2. stupa iznosi manje od 80 aktualnih vrijednosti mirovina. Pri tome treba napomenuti kako aktualna vrijednost mirovine i iznos mirovine za jednu godinu staža za prosječnu plaću, a od 1. siječnja ove godine iznosi 73,13 Kad ovaj zakon stupi na snagu mi ćemo imati dva dodatna usklađenja, ova od 1. srpnja gdje ćemo saznati vrijednost aktualne mirovine nakon što upravno vijeće HZMO-a donese novu vrijednost na temelju podataka DZS i onda stupanjem na snagu naravno da očekujemo i ono usklađivanje od 1. siječnja 2023.g. ovaj sadašnji limit koji smo preračunali prema sadašnjoj vrijednosti aktualne vrijednosti mirovine iznosi 5.850 kuna. To ne znači da će to biti limit u trenutku kad zakon stupi na snagu. Nadalje, iznos dijela obiteljske mirovine predložen je u istom postotku za sve korisnike u visini od 27% od obiteljske mirovine s tim da se propisuje i minimalni i maksimalni iznos. Minimalni iznos određuje se u visini tri aktualne vrijednosti mirovine što prema današnjoj vrijednosti AVM-a iznosi 219 kuna 39 lipa, ali ne može iznositi više od 50% obiteljske mirovine. Maksimalno ukupno primanje zbroj je osobne mirovine i dijela obiteljske mirovine i kao što sam rekao ne može iznositi više od spomenutih 80 AVM-a. Također dio obiteljske mirovine usklađivao bi se na isti način kao i mirovine, a predviđena je mogućnost rada do polovice punog radnog vremena uz korištenje osobne i dijela obiteljske mirovine. Pravo na dio obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu ostvarivat će se podnošenjem zahtijeva i pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtijeva iza šest mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje toga prava. Pri tome treba istaknuti da će korisnici starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine koji zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine podnesu najkasnije do 31. prosinca 2023.g. dio dio obiteljske mirovine ostvarit će od 1. siječnja 2023.g. Dakle, bez obzira što podnesu zahtjev do konca '23. imaju pravo na isplatu od 1. siječnja te godine. Ova iznimka za ostvarivanje prava retroaktivno godinu dana unazad ukoliko je zahtjev podnesen do konca '23. propisuje se kako bi se umirovljenicima ostavilo primjereno razdoblje za podnošenje zahtjeva odnosno kako bi se osigurali uvjeti za pravovremeno informiranje i upoznavanje s novim institutom u mirovinskom sustavu. Procjenjuje se kako će ovom novinom biti obuhvaćeno više od 155.000 korisnika i ukoliko gledamo povećanje u kumulativu onda je to prosječno povećanje ukupnog prihoda za više od 510 kuna mjesečno. Prema statističkim podacima HZMO-a bez uključenih međunarodnih ugovora prosječna obiteljska mirovina isplaćena u lipnju iznosila je 2.458 kuna dok je prosječna mirovina iznosila 3.048 kuna, mogli smo maločas čuti i taj podatak. Kada pogledamo strukturu korisnika mirovine s nižim prihodima razvidno je kako korisnici obiteljske mirovine, njih više od 213.000 primaju mirovinu nižu od prosječne mirovine. Zato radi povećanja najnižih obiteljskih mirovina i razine njihove adekvatnosti predlažemo povećanje mirovinskog faktora za njihov izračun. Prema prijedlogu zakona povećava se mirovinski faktor za izračun obiteljske mirovine i to s dosadašnjih 0,70 za jednog člana obitelji na 0,77, s dosadašnjeg 0,8 mirovinskog faktora za dva člana obitelji na 0,88, a s dosadašnjeg 0,9 za tri ili više članova obitelji na 1,0. Ovom izmjenom obiteljske mirovine povećat će se prosječno za oko 10%, a obuhvatit će više od 136.000 korisnika. Time bi se njihove mirovine opet govoreći u kumulativu podijelivši sa brojem korisnika mirovine povećale u prosjeku za 250 kuna mjesečno. Nadalje, važno je istaknuti dodatno postupno povećanje najniže mirovine za ukupno 3% i to od 1. siječnja '23., dakle stupanjem na snagu zakona za 1,5%, a onda od 1. siječnja 2025. za dodatnih 1,5. Samo u 2023.g. na taj način povećat će se mirovina za 287.000 korisnika najniže mirovine čime će se dodatno podići donja razina prava u mirovinskom osiguranju. Nije na odmet podsjetiti kako je mirovinskom reformom od 1. srpnja 2019.g. najniža mirovina dodatno povećana za više od 3% i dalje se redovno usklađuje od 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine. Ovim izmjenama šaljemo jasan signal da brinemo po posebno osjetljivoj skupini umirovljenika koji nerijetko žive u samačkim kućanstvima i koji imaju niža primanja te su time najviše izloženi riziku siromaštva. Osim ove tri ključne izmjene važno je reći da se predloženim izmjenama zakona izuzimaju iz ovrhe obiteljske mirovine koju koriste djeca umrlog osiguranika radi jednakopravnog položaja djece kojima je obiteljska mirovina prihod za uzdržavanje. Također predlaže se i omogućavanje rada uz istovremenu isplate mirovine profesionalnim vatrogascima kao i djelatnim vojnim osobama i policijskim službenicima umirovljenim prije '99. koji mogu raditi pola pola radnog vremena, primati 100% mirovine ili koji mogu raditi puno radno vrijeme uz isplatu mirovine od 50%. Radi se naravno o kategoriji umirovljenika koji su u mlađoj životnoj dobi s posebnim vještinama i kompetencijama te za koje postoji potreba u osiguranju dodatne radne snage u deficitarnim zanimanjima. Time uvažene dame i gospodo saborski zastupnici dodatno proširujemo krug umirovljenika koji mogu raditi uz istovremenu isplatu mirovine. Broj umirovljenika koji koristi mogućnost rada uz istovremenu isplatu mirovine je u kontinuiranom porastu i prema posljednjim podacima njih 22.800 radom uz mirovinu osigurava dodatni prihod, a na taj način osigurava se i veća prisutnost radnika starije životne dobi na tržištu rada. Nadalje, predloženim izmjenama zakona omogućuje se prestanak svojstva osiguranika na osobni zahtjev obrtnicima i osobama koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost, primjerice odvjetnici, novinari, liječnici, u slučajevima privremene obustave ili mirovanja djelatnosti što do sada nije bilo moguće. Ostale izmjene odnose se na horizontalno usklađivanje s u međuvremenu donesenim propisima, a prekršajne odredbe i odredba o inspekcijskom nadzoru izmijenjene su radi prilagodbe pravnog okvira RH uvođenju eura kao nacionalne valute. Za provedbu zakona i osiguravanje isplate i povećanje prava korisnicima obiteljskih i najnižih mirovina osigurana su i dodatna sredstva u državnom proračunu i to samo za sljedeću godinu u iznosu od dodatnih milijardu i 217 milijuna kuna. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju vlada nastavlja djelovati na unapređenju položaja i proširivanju materijalnih prava umirovljenika. Zaključno još želim istaknuti kako će predložene izmjene dugoročno imati pozitivan utjecaj na kretanje i povećanje solidarnosti u mirovinskom sustavu i time šaljemo jasnu poruku da je u okolnostima kriza prioritet vlade osigurati socijalnu sigurnost svim našim sugrađanima, osobito umirovljenicima s najnižim mirovinskim primanjima te naravno smanjiti rizike od njihovog siromaštva i socijalne isključenosti. Nadam se da ćemo kroz raspravu postići visok stupanj konsenzusa za predložene izmjene, ali isto tako imam potrebu odgovoriti na ova uvodna izlaganja nekolicine saborskih zastupnika. Naravno da se svi i u ovom domu i u vladi slažemo da mirovine našim umirovljenicima trebaju biti veće, ali isto tako moramo biti svjesni činjenice da prema sadašnjim statističkim podacima ukoliko gledamo sve korisnike mirovina, naš prosječni mirovinski staž je svega 30 godina. Znamo kakvi su pokazatelji na zapadu, a o sjevernoeuropskim zemljama da i ne govorim. Tamo je već taj prosjek prešao brojku od 40 godina mirovinskog staža. Dakle, dugoročno održivost, adekvatnost, financijska pismenost da od prvog dana mirovinskog staža odnosno staža osiguranika razmišljamo kakvu ćemo imati mirovinu, a ne da o tome razmišljamo šest mjeseci prije nego što ostvarimo uvjete i isto tako naglasiti da i kroz mirovinsku reformu i onu iz 2019. i 2021. i sada iz 2022. 2022. zaista želimo omogućiti što većem broju korisnika mirovina mogućnost dodatnog rada. Ukoliko uzmemo u obzir samo naše korisnike koji su pravo na mirovinu prvi put ostvarili u ovoj godini onda je taj prosjek mirovinskog staža već dosegao 34.g., dakle sadašnji umirovljenici koji će ove godine po prvi put dobiti mirovinu imaju prosječan mirovinski staž 34.g., dakle to je pokazatelj a idemo ka tome koraku, pratimo europske trendove, ali da tu trebamo još svi zajedno napraviti dodatne iskorake s time da ove predložene izmjene i dopune zakona nisu nekakav kraj, konac reforme mirovinskog sustava ove vlade nego paralelno šaljući ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona u HS poslali smo poslali smo i svim zainteresiranima, dakle predstavnicima umirovljeničkih udruga, akademskoj zajednici, političkim strankama koji se bave pitanjima umirovljenika, svima da se uključe u formiranje radne skupine kako bismo nakon ovih izmjena i dopuna zakona, a nakon 20.g. funkcioniranja ovakvog mirovinskog sustava, proslavili smo ove godine i 20.g. mirovinskih osiguravajućih društava, ove godine se priprema i 20.g. proslave obveznih mirovinskih fondova, prema tome nakon 20.g. ovakvog mirovinskog sustava idemo temeljito izanalizirati gdje smo, što smo i na koji način možemo dodatno poboljšati status naših umirovljenika. Potpredsjedniče, bilo bi to sve za uvod, hvala lijepo. podignuta prije nego što ste i prišli govornici, ali idemo redom, prvi je poštovani zastupnik Ivanović, izvolite. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi ministre, dugo se o ovim stvarima u Hrvatskoj pričalo, one su se počele događati. one su se počele događati. NPOO-om za 2021.-2026. unutar komponente C4 tržište rada i socijalne zaštite utvrđena je reformska mjera, povećanje adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme koje se između ostalog utvrđeno redefiniranje modela obiteljske mirovine. Možete li nam pojasniti što je i zašto je potreba povećati obiteljske mirovine, al mislim da je cijeli fokus ovog zakona upravo i je i težište …/Govornik se ne razumije/…na Marin (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče, pa već sam u uvodnom dijelu rekao, dakle obiteljske mirovine, prosječna obiteljska mirovina manja je od 2.500 kuna, ukoliko je usporedimo sa prosječnom mirovinom značajno je manja. Zbog toga i poštujući i program vlade i ispunjavajući reforme iz NPOO-a redefiniramo obiteljske mirovine, kako i na koji način? Dakle svim dosadašnjim korisnicima obiteljskih mirovina i svima koji će tek postati korisnici obiteljskih mirovina povećavamo u startu obiteljske mirovine za 10% povećanjem mirovinskih faktora, dakle to je jedna razina prava koja je predložena ovim izmjenama i dopunama zakona. Druga mogućnost dakle jest ukoliko je netko korisnik obiteljske mirovine, a ne koristi svoju osobnu mirovinu, a izračun bi mu pokazao da bi imao više primanja ukoliko se vrati u svoju osobnu, te zadrži 27% obiteljske u kumulativu bi mu to bilo veće, dakle to su dodatni iskoraci koji dosad nisu postojali. Zahvaljujem. Poštovani ministre, Klub zastupnika IDS-a pozdravlja uvijek izmjene zakona koji idu u prilog boljitka života naših građana, pa i u ovom slučaju naših umirovljenika, međutim smatramo da ove promjene neće do kraja olakšati život našim umirovljenicima. Klub IDS-a također se pridružuje apelu Udruga umirovljenika koje naravno od vas i od vašeg ministarstva traže promjenu loše formule za usklađenje mirovina. Da li ćete i kada ćete ići u promjenu te loše formule? ponovno dakle izmjenu formule za usklađivanje mirovina. Vi znate da je reformom iz 2019. ta formula sa 50:50 u odnosu dakle na indeks porast cijena i porast plaća povećan na odnos 70:30 u korist u korist onog povoljnijeg indeksa odnosno onog koji više raste. Naravno da smo upravo i tim reformama iz 2019. odgovorili da ovaj model 50:50 nije bio adekvatan. Mi sada idemo u ove izmjene i dopune zakona i definitivno jedna od mjera koji, i to sam spomenuo zbog osnivanja radne skupine i ponovne analize mirovinskog sustava i prijedloga izmjena i dopuna zakona u slijedećoj godini da razmišljamo i o povoljnijem

136 tisuća umirovljenika će dobiti 250 kuna jel, znači 136 će dobit 250 kuna, ovih 287 će dobit 30 kuna Sad je pitanje da li se može šta do drugog čitanja, vezano govorim o najnižoj mirovini jel, jel ovi koji imaju, stvarno imaju najnižu mirovinu i to je 30 kuna jel, to je tih 1,5%, čisto kako ste došli uopće budući da taj 1,5% je 100 milijuna kuna jel. Ajmo bit iskreni, to je zanemarivo u ukupno ovaj dio, cijeli paket je milijardu i 200. Ako ne možemo za najniže još pronaći jedan dio novaca, a to košta 100 milijuna kuna jel, a ovo je politička odluka. Molim vas do drugog čitanja mi ćemo vas ovdje podržati, ali dajte da građanima koji u ovoj inflaciji stvarno muku muče da ovih 30 kuna da im učinimo bar nešto malo bolje, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani ministar Piletić. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Lalovac, naravno da smo dakle i o tome razmišljali, ali ponavljam dakle 2019. su najniže mirovine povećane za dodatnih 3%, mi sada ponovno idemo sa povećanjem od 3% 1. srpnja će mirovine i najniže bit usklađene kroz formulu usklađivanja i očekujemo da će to usklađivanje biti jedno od najvećih. Međutim, korisnici najnižih mirovina su obuhvaćeni i ovim prijedlogom zakona kroz obiteljsku mirovinu. Imate veliki broj korisnika najniže mirovine koji su korisnici obiteljske mirovine. Njima što se događa 1. siječnja ne 30 kuna, nego usklađivanje i od 1. siječnja uvažavajući usklađivanje po ovoj formuli 70, 30 od 1. srpnja, posto dodatnog usklađivanja, 10% za korisnike obiteljske mirovine i mogućnost korištenja dijela obiteljske mirovine 27%. Nije to samo 30 kuna. **Reiner, Željko Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani ministre. Vlada Republike Hrvatske je kroz niz krugova porezne reforme, zatim niz mjera posebno u vrijeme epidemije ali u ovo inflatorno vrijeme djelovala kako na očuvanju radnih mjesta, tako i na socijalnoj sigurnosti zaposlenika, naravno umirovljenika smanjujući pritom rizik od siromaštva. Molim vas da još jednom radi naše javnosti kažete ovim izmjenama zakona koliko će se iz državnog proračuna u narednim godinama direktno izdvojiti za mirovinska primanja u ukupnoj masi. Hvala. Pa dakle samo za ove izmjene uvaženi zastupniče Begonja rekli smo da povećanje ukupne mase sredstava iz proračuna za isplatu mirovina će se povećati za milijardu i 217 milijuna kuna. Taj iznos već samo po osnovi ovih izmjena i dopuna zakona ne računajući redovno usklađivanje, dakle iznosi milijardu i 470 milijuna kuna. 2025. predviđeni iznos je milijarda i 706 milijuna kuna. Poštovana zastupnica Peović. najniže mirovine. Znači ti korisnici, to je broj koji se odnosi samo na one najniže mirovine. Koliko je znači umirovljenika u riziku od siromaštva? To je ogromno veći broj od ovog što vi ovdje adresirate kao problem. Jel'? Znači može imati jednu kunu veću mirovinu neće ulazit u ovaj fond znači onih kojima se diže mirovina. No, više od 52% umirovljenika je sa mirovinom ispod linije siromaštva po nekim procjenama. Znači, tu govorim o tome. Ali što se tiče znači onog odgovora uvijek nemamo novaca. Ja opet to pitanje postavljam. Ima se novaca ali se ulaže u dionice, igra se poduzetništva Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i ljudi gube novce. Znači umjesto da ljudima isplatimo novce mi se na nekom fiktivnom tržištu i nemojte mi odgovarati to nije točno, jer se tu stvarno manipulira sa podacima. **Reiner, Željko Hvala lijepo uvaženoj zastupnici Peović. Dakle, mi nemamo točan podatak koliko je naših umirovljenika u riziku od siromaštva. To su procjene. Mi imamo konkretan podatak koliko je korisnika najniže mirovine. Mi smo i u ove izmjene i dopune zakona čuli ste i zastupnika Hrelju isključili i prihodovni i imovinski cenzus i nismo uključili, dakle u korištenje dijela osobne imovine inozemne mirovine. Dakle, mi i te podatke nemamo. Dakle, nije da su korisnici najnižih mirovina uvijek, a moguće da su najčešće uvijek u riziku od siromaštva. Što se tiče, dakle Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje to sam vam i jučer, dakle odgovorio. Što se tiče kapitalizirane štednje, dakle fondovi se moraju igrati poduzetnika. To im je i zakonska dužnost da kapitaliziraju naše uplate, doprinose iz drugog stupa. Ali nije sigurno da ljudi gube novac iz razloga što po svim izvještajima, dakle kapitalizirana štednja se oplodila i puno veći su iznosi isplate mirovina, nego uplate doprinosa. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre. Svi znamo da je odlazak u mirovinu izrazito stresan za svakog čovjeka osim psiholoških i nekakvih drugih problema koji se javljaju svakako je jedan od egzistencionalnih problema, jer isto tako znamo kolika god bila mirovina ona sigurno je manja od plaće, odnosno prihoda koji su do tada građani imali. Ja pogotovo, pogotovo je stresno gubitak bračnog supruga i ugroženi su od siromaštva posebno staračka samačka domaćinstva. A ova Vlada, a ja se na neki način želim sada i u ovoj replici zahvaliti inicijatoru izmjene ovog zakona i projekta i Vladi koja je to prihvatila, a to je da po prvi puta u Hrvatskoj će biti omogućeno korištenje dvije mirovine odnosno jedna mirovina, dio mirovine i to je jedan značajan poduhvat. Ono što ovaj zakon još donosi, ja bih volila da taksativno pojednostavljeno još pobrojite radi građana da to i uoče. Marin (HDZ)** Pa evo, dakle ništa drugo nego slažem se sa izjavom kolegice Murganić. Naravno da je Vlada i kroz svoje strateške dokumente i kroz NPO, ali i u suradnji sa zastupnikom Hreljom odlučila da idemo u ovakve izmjene i dopune zakona, da ojačamo obiteljske mirovine i tu smo već, dakle taksativno sve nabrojili. Dakle, povećavamo obiteljske mirovine za više od 130 000 korisnika, za više od 150 mogućnost korištenja obiteljske i osobne mirovine i naravno više od 280 000 korisnika najniže mirovine u Hrvatskoj. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa predsjedavajući, poštovani gospodine ministre. Kao prvo čestitam, vi ste jedna mlada zvijezda na hrvatskom političkom nebu. Mislim da ste trenutno sudeći po skupini vaših fanatičnih obožavatelja popularniji od Petra Graše i Gibonija zajedno. ne razumije se./… Molim vas govorim! Čini mi se da je ovo jedan politički zakon, premda je njegov cilj dobar i pozitivan vidjeli smo prije nekoliko dana da je jedan zakon povučen iz procedure, a onda ste vi čini mi se vrlo vješto u vašem ministarstvu baratajući copy paste uredbama u Microsoft word programu donijeli ovaj Zakon kao vaš, na čemu iskreno čestitam. No, dozvolite da vas pitam. Na pitanje poštovanog zastupnika Lalovca niste precizno odgovorili. Ako to nije 30 kuna, koliko će to povećanje za one sa najnižim mirovinama točno iznositi? Imate li izračun, recimo, za početak iduće godine? A vama poručujem samo, Hvala lijepo. Dakle, nikad ne popularnost nikakva nije zanimala. 20 godina sam u, na političkoj sceni Hrvatske, ponajviše dakle lokalne razine, dobivao povjerenje svojih sugrađana, ako sam mogao nešto odraditi, odradio sam, ako nisam, svima nam kad-tad jednom dođe kraj. Što se tiče dakle konkretnog broja, nema konkretnog broja. Nema 30 kuna. Kao što nema ni 250 ili 510, rekli smo prosječno. Dakle najniža mirovina se računa aktualnom vrijednošću mirovine puta godine staža. Vi imate najniže mirovine koje iznose 1090 kuna i imate najniže mirovine koje iznose gotovo 3000 kuna. Dakle računajte, puta 1,5% puta usklađivanje koje će doći sada s 1.7. Ukoliko su korisnici nekih drugih mirovina, rekli smo, obiteljskih 10, ukoliko koriste dio obiteljske, još plus 27% na .../Upadica: Hvala vam poštovani ministre Piletiću. Ja svakako pozdravljam nastavak mirovinske reforme i kroz ovo povećanje obiteljskih mirovina i najnižih mirovina hrabrim i reformskim iskorakom, a posebice u svjetlu svih okolnosti u kojima se nalazimo. E sada, ono što želim naglasiti jest da je mirovinskom reformom iz 2018. g. omogućen dodani staž od 6 mjeseci za majke i posvojiteljice, čime one u konačnici imaju 2% veću mirovinu po djetetu. Ono što ja vas želim pitati jest koliko je unaprijeđen položaj žena i njihova socijalna sigurnost kroz mirovinski i ostale sustave i što je tu generalno sveobuhvatno sve napravljeno? Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Piletić. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice Burić, hrabar je reformski korak. Ništa drugo nego nastavak reforme ove Vlade u poboljšanju dakle mirovinskog sustava. I 2019., ponavljam, bila je reforma mirovinskog sustava, 2021., sada idemo na 2022. s primjenom od 1. siječnja 2023. i s time ne stajemo. Nastavljamo i dalje promišljati o održivosti i adekvatnosti mirovinskog sustava. Što se tiče dakle dodanog staža za majke i posvojiteljice, dakle Vlada je također, predložila, Sabor je usvojio 2019., za dakle svako dijete na izračun mirovine ide još dodatnih 2%. Dakle i time je unaprijeđen sustav dakle mirovinski, posebice kad govorimo o ženama i isto tako i ovim Zakonom obuhvatili smo zapravo najveći broj korisnica mirovina, dakle žena, s obzirom da su korisnici obiteljske mirovine u pravilu **Lerotić, Marin (IDS)** Poštovani ministre. Ma zanima me negdje otprilike, prema nekim podacima imamo nekih 400 tisuća umirovljenika koji primaju mirovinu ispod one granice siromaštva kada se to kumulativno zbroji unutar 12 mjeseci pa me zanima da li imate konkretan ili barem okviran podatak koliki broj umirovljenika će se izdići iznad te granice siromaštva ovim izmjenama Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Dakle ponavljam, mirovinski sustav osiguranja je rezultat naravno mirovinskog staža i kada govorimo o manjim primanjima, najnižim mirovinama, rezultat je to zapravo rada. 30 godina je zaista prosječni staž koji je vrlo nizak. Ako gledamo samo ovu godinu, dakle taj staž za prve korisnike iz 2022. već sad je u prosjeku 34 godine. Mi očekujemo da će ukoliko gledamo samo ovaj dio obiteljske i obiteljske mirovine obuhvatiti dakle više od 213 tisuća naših umirovljenika. To su značajni prihodi ukoliko govorimo samo ovo povećanje obiteljske od 10%, to vam je u prosjeku 250 kuna, ukoliko govorimo o prosjeku korištenja dijela obiteljske mirovine, to vam je ona više od 510 kuna mjesečno.

Hvala lijepa. Poštovani ministre, nešto ste i usmeno objasnili, a i piše u čl. 21, da će se do kraja 2023. moći podnijeti zahtjevi, ali će se retrogradno priznati, je li, od 1.1.2023., dakle rekli bismo da je dovoljno vremena da se ljudi informiraju i da podnesu zahtjeve. Koliko sam malo gledala različite izračune, ima tu svakakvih varijanti, znači ljudi će si morati praktički izabrati što im je povoljnije i predati zahtjev. Međutim, ima puno naših građana koji zaista žive u lošim životnim uvjetima, nemaju ni televiziju ni telefon, dakle, ne znam kako ćete doprijeti do njih i kako ćete ih informirati, na koji način ćete ih, ne znam, je li ćete neke brošure slati pa preko pošte ili kako ste naumili doći do tih ljudi koji zaista

za 10%, ne treba nikakvih prijava, zvanja, izračuna, nego se to rješava automatizmom, kao i povećanje najnižih mirovina. Ovdje govorimo o modelu u korištenju dijela obiteljske mirovine gdje zaista korisnici moraju izračunati što im je povoljnije, stoga smo i dali poprilično duži rok nešto što je dosad zakonom bio predviđen, dakle da koristeći pravo na taj dio mogu koristiti od 1. siječnja 2023. sve da podnesu zahtjev zadnjim danom te iste godine. Istu stvar smo omogućili i za oni koji možda to eventualno ne učine do 31.12. da onda nakon toga datuma kad podnesu zahtjev mogu dobiti dio obiteljske mirovine unazad

Hvala potpredsjedniče. Uvaženi ministre. Ove promjene koje se predlažu one će sigurno unaprijediti položaj i proširiti materijalna prava naših umirovljenika. Iz programa NPOO-a kao nastavak reforme zapravo je predviđeno ovo što se sada tu predlaže, a ja vas molim da vi onako za sve ljude kažete što će to i za koji broj ljudi točno donijeti dobro? dva prava za obiteljske mirovine dakle svi koji imaju pravo na obiteljsku mirovinu znaju što to za njih znači da iskoriste povećanje od 10% ili da koriste svoju osobnu mirovinu uz mogućnost korištenja pripadajućeg dijela obiteljske mirovine u iznosu od 27%. Međutim, nisu samo to izmjene i dopune ovoga zakona, vidjeli ste da smo izuzeli obiteljske mirovine koje primaju djeca umrlog osiguranika iz ovrhe želeći na taj način omogućiti isti standard svima koji su izuzeti od ovrhe, da smo uz ovdje prisutne u zakonu djelatne vojne osobe, policijske službenike, osobe koje rade na razminiravaju dodali i profesionalne vatrogasce da također mogu koristiti i mogućnost punog radnog vremena uz primanje pola mirovine ili da koriste pola radnog vremena uz primanje pune mirovine s obzirom da ih zaista treba na tržištu rada. Zahvaljujem. Poštovani ministre, jedna od triju promjena koje ovaj zakon donosi je dakle povećanje obiteljskih mirovina za 10%. nekoliko puta ste danas rekli doduše neprecizno da se sve obiteljske mirovine povećavaju za 10% kroz dizanje mirovinskog faktora, to međutim nije točno. Mi dižemo obiteljske mirovine za 10% sve osim za onu kategoriju osiguranika koji primaju obiteljske mirovine gdje je u pitanju četri i više korisnika. za četri i više korisnika mirovinski faktor je bio 1 i ostao je 1, e sad ovo se meni čini onda baš naopakim jer ako obiteljsku mirovinu prima obitelj gdje je četri i više korisnika onda je jasno da je tamo socijalna situacija najteža. I sad dolazimo dakle ovim izmjenama i dopunama zakona u situaciju da brinemo o obiteljskim mirovinama svih drugih samo ne onih koji su zapravo najugroženiji. Možete li to komentirati Pitanje je jesu li oni najugroženiji, ali vi ste u pravu, dakle ne dižemo svima dakle četri s obzirom da su oni imali, ali mi dižemo mirovinski faktor za korisnike obiteljske mirovine s tri dakle dakle koji su do sad imali 0,9 na 0,1. Ok prihvaćam i ovu vašu sugestiju, dakle ne dižemo ovima koji su do sad četri ili više korisnika obiteljske mirovine s tim da su oni do sad imali

Koji su uvjeti za ostvarivanje dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu i tko to sve može ostvariti? Dakle, evo konkretno pitanje. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani ministar Piletić. Molim vas možemo se malo utišati? Mislim svojedobno se ometalo druge govornike, adje pustimo sad da i ministar i ostali svi zastupnici imaju svoj mir. Tko ih neće slušat ministre. **Piletić, Marin (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Pa evo već sam i u uvodnom obrazloženju rekao, dakle uvjeti za korištenje dijela obiteljske mirovne zastupniče Okroša udovac mogu ostvariti ovo pravo kada navrše 65 godina života. Znamo koji su uvjeti za obiteljsku mirovinu, ništa se u zakonu nije promijenilo tko sve ima pravo na obiteljsku mirovinu, ali za dio obiteljske mirovine korisnik može biti samo preživjeli član bračne zajednice da je jedini korisnik obiteljske mirovine i naravno da ispunjavanje uvjete za stjecanje obiteljske mirovine u trenutku smrti supružnika, to je već sada propisano Dakle i rekli smo limit maksimalan iznos kumulativa 80, aktualne vrijednosti mirovina najniži dio obiteljske mirovine tri AVM-a. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Pavić. Poštovani ministre, jučer ste na odboru rekli da paralelno zapravo sa ovom reformom koja se sad … odnosno ovim dijelom reforme koja se ovdje provodi da ćete zapravo zajedno sa Svjetskom bankom napraviti analizu sustava da bi se dalje mogao unapređivati, a i danas ste u svom izlaganju rekli da ste već poslali pozive za formiranje radne skupine koja bi trebala napraviti analize. Ja bih vas molio ako nije problem da nam ovdje pobrojite faktore koje ćete analizirati u budućnosti sa Svjetskom bankom i sa tom radnom skupinom da znamo da li su tu svi faktori? Trebamo li mi reagirati i predložiti još neke faktore koje biste možda trebali analizirati da se dobije kvalitetniji sustav? Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Pa dakle, kompletno se analizira hrvatski mirovinski sustav trostupni, dakle ne samo na temelju mirovina koje se isplaćuju putem Zakona o mirovinskom osiguranju nego i 2. i 3. stup obuhvatit će analiza upravo ovo što sam rekao dakle statističke podatke, prosječni vijek trajanja mirovinskog staža u Hrvatskoj, adekvatnost mirovina, najniže mirovine, stopa usklađivanja mirovine dakle svi faktori koji utječu na hrvatski mirovinski sustav bit će analizirani s obzirom da je proteklo 20 godina od uspostave ovakvog trostupnog mirovinskog sustava. Dakle, s obzirom na činjenicu da samo u proteklih pet godina jest iznos doprinosa za isplatu mirovina sa 53% koliko dakle se koristi za isplatu mirovina dosegnuo iznos od 61%, ostatak naravno se plaća iz državnog proračuna iz poreznih sredstava, dakle to je isto nešto za analizu koliko je dakle sustav doprinosa također adekvatan. **Reiner, Hvala. Poštovani ministre, pa evo predloženim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju i vi kao ministarstvo i vlada Zavod za mirovinsko osiguranje šalje jednu jasnu poruku da u okolnostima ove strašne krize energetske, a i prehrambene koja se može dogodit, da vlada želi osigurati nekakvu socijalnu sigurnost i upravo umirovljenicima s ovim najnižim mirovinskim primanjima nekako smanjit taj rizik od siromaštva i pomoći uz razne ove druge socijalne mjere. A možda ono što bi bilo važno još jedanput naglasiti za umirovljenika koji možda, kojima možda nije jasno jer je dosta ovog se ovdje mijenja, koje će se obiteljske mirovine povećat za 10%, da li samo mirovine koje se ostvaruju prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ili po drugim propisima i da li korisnici trebaju podnosit zahtjev Zavodu za mirovinsko osiguranje da bi ostvarili ovo povećanje obiteljske mirovine? Hvala. Poštovani ministar Piletić. razmjerno do faktora 1,0, dakle sve obiteljske mirovine i po Zakonu o mirovinskom i po posebnim propisima i tu sam već nekome od kolega odgovorio dakle da nema potrebe podnošenja dakle nego mirovinski faktor od 1. siječnja ulazi u formulu za izračun mirovina i svi korisnici obiteljskih mirovina dobivaju mirovinu po novom izračunu. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani ministre, dakle sve ono što su određene poboljšice vi dobro znate da mi u ovom saboru prihvaćamo. Problem mirovina je problem koji neće riješiti ni ovaj zakon, dakle i svjesni smo toga. Kad imate milijun i 200 tisuća umirovljenika, a kad je manje od 30.g. mirovinskog staža da je tu problem zaista velik i ovo je samo jedna od mjera koja će nešto koja će nešto malo poboljšati, ali neće do kraja riješiti, a naravno da su oči svih umirovljenika uprte u ovu raspravu jer ih zanima i svako i svaka poboljšica i svako povećanje. Ali ono što mene zanima je slijedeće, dakle mi imamo kad je riječ o mirovinama otprilike 17 propisa, ja sam ih tu izvukla, 17 propisa po kojim se isplaćuju mirovine. Nema potrebe da ih posebno nabrajam, vi ih jako dobro znate, ali 17 različitih propisa. Da li je ikad razmišljeno da se svi oni stave pod nekakav zajednički nazivnik i u zajedničku priču jer sve dok je tako mi ćemo i dalje imati probleme, ići iz problema u problem, hvala lijepo. Poštovana kolegice Mrak-Taritaš, dosad koliko ja znam dakle nije razmišljeno da se svi, sva ova prava iz mirovinskog sustava kroz 18 kategorija mirovina koliko ih u Hrvatskoj ima stavi pod jednu kapu, ali rekao sam hrvatski mirovinski sustav nakon 20.g. funkcioniranja, nakon izmjena iz '99. s primjenom 2002. ide u temeljitu analizu, pa vjerujem da će i ovo biti jedno od pitanja koje treba razmotriti. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani ministre, o ovoj temi, ovim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju već se duže vrijeme priča, pogotovo naše umirovljenike na selu ta tema zanima jer istina Bog na selu su najniže mirovine. kroz selo zaustavljaju me pojedini umirovljenici, a onda me posebno jedna umirovljenica zamolila jer prati sjednice HS da pitam da kakvu će oni imat povišicu i da li se može čemu nadati, konkretno ona ima mirovinu od pokojnog muža koju prima unazad 5.g., iznosi 1.700 kuna, kolko se može čemu nadati i šta mora podnositi i odnijeti i poduzeti koje mjere da bi došlo do nekog postupka? Hvala. Hvala lijepo. Ukoliko koristi kolokvijalno mirovinu od muža dakle gospođa je korisnica obiteljske mirovine. Njoj dakle s 1. siječnjom ukoliko HS prihvati ovaj zakon mirovina će porasti za 10%, dakle obiteljska mirovina će porast za 10%. Ukoliko gospođa ima pravo i na svoju osobnu mirovinu ako ima mirovinski staž ili je dakle osiguranica možda postoji mogućnost da se ona konzumira i svoju osobnu mirovinu, a ukoliko bi onda koristila osobnu mirovinu trebalo bi joj biti isplativije da onda njezina osobna plus pripadajući dio obiteljske bude veći nego što je sada njezina obiteljska odnosno mirovina koju prima od pokojnog preminulog supruga. Poštovana zastupnica Vlašić Iljkić. mogućnost korištenja dijela mirovine preminulog bračnog odnosno izvanbračnog druga uz osobnu mirovinu, no trebalo bi svakako ukazati na nedorečenost u dijelu propisivanja dodatnog uvjeta, a to je znači dob od 65.g. preživjelog bračnog/izvanbračnog druga, pogotovo ako uzmemo u obzir da je dob odlaska u mirovinu za žene u 2023.g. 63.g. i 3 mjeseca.

Ukoliko bismo mi ovaj limit od 65.g. do kad se zapravo prihodi mogu steći radom, dakle primanjem plaća, sudjelovanjem na tržištu rada, spustili na prag obiteljske mirovine, to može vam doći i do 50.g., samim time bismo onda odustali od ovog našeg cilja da idemo ka povećanju prosječnog vijeka trajanja mirovinskog staža, dakle do 65.g. najnormalnije se može stjecati prihode putem rada i zbog toga je ovaj limit na dio korištenja obiteljske mirovine od 65 godina kako ne bismo imali dakle povećani broj zahtjeva da sada netko odlazi u prijevremenu starosnu mirovinu, što nikom nije naravno, u interesu. **Reiner, Željko Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre. Svakako treba pohvaliti Prijedlog zakona jer mislim da je potrebno naglasiti da u ovom Zakonu je predloženo omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu. Značajan iskorak u mirovinskom sustavu jer to do sada nije bilo Pa moje pitanje vama glasi, na koji način se može ostvariti dio obiteljske mirovine uz osobnu imovinu i treba li podnijeti zahtjev za HZMO-u? Hvala lijepo. Hvala lijepo kolegice Dreven Budinski. I na to pitanje sam već dijelom odgovorio. Dakle uvjeti su jasni, 65 godina navršenoga života, ukoliko se ima pravo na obiteljsku mirovinu temeljem dakle smrti supružnika, podnosi se zahtjev HZMO-u za izračun povoljnijeg modela mirovine. Na taj način i omogućavajući da te prijave i informativni izračuni u HZMO-u mogu trajati čitavu 2023. g., također smo predložili izmjene i dopune ovoga Zakona na način da zaista svi, ali zaista svi iskoriste to pravo vi za vi svih ovih komentara koje smo čuli, netko nije informiran, ne prati Sabor, ne čita dnevni tisak, ne gleda informativni program, da zaista i u suradnji s HZMO-om da dođe do svakog mogućeg korisnika ovoga prava. Zahvaljujem poštovani ministre. Zanima me što u slučaju da je korisniku za vrijeme zaposlenja bila obustavljena ranije priznata prijevremena starosna mirovina? Može li mu se smanjiti i tzv. penalizacija ovisno o razdoblju obustave mirovine? Piletić. **Piletić, Marin (HDZ)** Pa to nije u prijedlogu ovih izmjena i dopuna Zakona, mi i dalje smatramo da je penalizacija prijevremeni odlazak u mirovinu još uvijek niska i niža u odnosu na nekakav europski prosjek i da nikako ne bi trebali ići s ciljem smanjenja penalizacije koji zaista su minimalni postotni poeni na svaki mjesec ranijeg umirovljenja. **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Već ste u svom uvodnom izlaganju spomenuli mogućnost dakle da korisnici mirovina mogu biti također, u radnom odnosu. dakle korisnik, odnosno umirovljenika koji uz primanje svoje mirovine radi nekoliko puta proširen, zadnji put prošle godine kada su zapravo korisnici imali mogućnost od 1. kolovoza 2021. g. dakle raditi do 4 sata uz to da mogu koristiti svoju mirovinu. Sada i ovim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju se zapravo taj krug proširuje pa ako možete ukratko odnosno malo podrobnije objasniti na koga se to odnosi. Hvala lijepa. **Reiner, Željko svi korisnici starosne mirovine dakle mogu koristiti svoju mirovinu i raditi, još biti prisutan na tržištu rada 4 sata. 2021. ovaj Sabor je donio izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju gdje je to pravo proširio i na korisnike obiteljske mirovine koji su dotad bili zakinuti. ukoliko netko koristi obiteljsku mirovinu, dosad je imao faktor 0,70, dakle umanjenu mirovinu nešto što je primao preminuli član bračne zajednice. od 2021. i oni dakle mogu dakle raditi 4 sata. Dakle mi smo proširili taj broj umirovljenika koji mogu uz primanje mirovine raditi. Smatramo to i dalje u suradnji evo i sa sindikalnim udrugama proširivati, ali vrlo je važno napomenuti činjenicu da je od 2016. kad smo imali svega 4 tisuće umirovljenika koji su radili, mi smo danas došli do brojke od 22 800 umirovljenika koji paralelno i rade i primaju mirovinu. Hvala lijepo potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre sa ravnateljicom. Svjesni trenutka u kojem se nalazimo kao država i kao društvo, prije svega vezano za inflatorni pritisak koji pogađa sve nas, a time i naše najranjivije skupine u koje svakako ulaze i naši umirovljenici, točnije, 1,23 milijuna korisnika mirovina. Moje pitanje se odnosi na predloženi limit. Konkretno, zašto je predloženi limit napravljen na način 80 vrijednosti aktualne mirovine, odnosno zašto osobna mirovina i dio obiteljske mirovine ne može premašiti taj limit, odnosno zašto se recimo, nije moglo napraviti da

situacijama kada cijene i energije i hrane i svega dakle raste i zbog toga smo vezali ovaj limit uz aktualnu vrijednost mirovine. U hrvatskom mirovinskom sustavu vrijednost aktualne vrijednosti mirovine se mijenja svakih pola godine, dakle 1. siječnja i 1. srpnja. Svaki put dosad, dakle vrijednost, aktualne vrijednosti mirovine je rasla ovisno dakle o ovome modelu usklađivanja mirovina, dakle rastom AVM-a rastu i mirovine. Mi smo zbog toga i predvidjeli da ove limite uz aktualne vrijednosti mirovine jer oni svakih 6 mjeseci dodatno rastu. Ako uzmete prosječnu starosnu mirovinu s mirovinskim stažom od 40 godina koja iznosi, dakle 5 tisuća kuna, dakle ovdje korištenje osobne i dakle dijela obiteljske mirovine premašuje i taj iznos prosječne starosne s nekim tko ima 40 godina mirovinskog staža. Hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi ministre. Svi se mi možemo danas složiti da naši umirovljenici teško žive. U Covid krizi i 2 teška potresa, oni su bili skupina koja je najviše zasigurno bila pogođena. Vlada je Covid i energetskim dodatkom to pokušala ublažiti i naravno, pomoći našim umirovljenicima. izmjene su predviđene naravno i programom ove Vlade. Ovo je, ovaj prijedlog zakona je hrabri iskorak zasigurno bolji način reguliranja isplate mirovina. je toga pozitivnog što ovaj zakon donosi, ali je najbitnije naglasiti da se ovo povećanje odnosi na povećanje obiteljskih i najnižih mirovina, a sigurno da nećete stati na ovom. Što je sljedeći korak vas i vašeg ministarstva i Vlade kako bi naravno i nadalje pomagali našim umirovljenicima? Može i zastupnik potpredsjedniče. Pa evo već sam spomenuo, dakle mi ovim ispunjavamo svoje ciljeve iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Mirovinska reforma kao što sam već nekoliko puta danas rekao nije zacementirana stvar, nego ova Vlada već ide u treće izmjene i dopune zakona o mirovinskom osiguranju i na taj način pokušava naravno sukladno svojim financijskim mogućnostima odgovoriti na izazove i uz ovaj poboljšani model usklađivanja sada redefiniranje obiteljskih mirovina, povećanje za 10, korištenje dijela obiteljske mirovine za 27%. Ali već sam i kolegi Paviću rekao, dakle mi paralelno sa ovim procesom formiramo radnu skupinu za analizu kompletnog mirovinskog sustava. Bio je prijedlog, dakle i sindikata i Matice umirovljenika za boljim modelom, izračunom mirovina. Mi to kalkuliramo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje. I kao što smo išli sa 50, sa 50 na 70, 30 vjerujem da će ova Vlada do kraja mandata ponuditi novi model … …/Upadica Reiner: Hvala./… … Zahvaljujem se predsjedavajući. Poštovani ministre, evo malo prije ste spomenuli Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Svi znamo da je taj Nacionalni plan oporavka i otpornosti čiju smo već prvu tranšu od 700 milijuna eura dobili bio uvjetovan nekakvim mjerama. Mjere koje vaše ministarstvo mora provesti su bili povećanje adekvatnosti mirovina kroz nastavak mirovinske reforme. Molim vas, u ovim izmjenama i dopunama mirovinskoga koje smo mjere ispoštovali i da li ima nešto više od toga što smo u biti u ovome zakonu promijenili, a koje se nisu bile direktno određene kao zadata mjera iz Programa nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Hvala. kolega Brkan. **Piletić, Marin (HDZ)** Dakle, mi smo zapravo ovim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju ispunili sve kriterije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kroz ovu konkretnu mjeru za koju je bilo zaduženo Ministarstvo rada. I na taj način možemo reći da smo stavili plus kraj ovoga zadatka iz MPO-a. Međutim u MPO-u nije bio, dakle definiran postotak dijela obiteljske mirovine. Mi smo rekli da ćemo omogućiti korištenje dijela obiteljske mirovine uz onu osobnu. Mi imamo različitih europskih modela. Ukoliko krenemo samo kod prvih susjeda Slovenaca onda je postotak korištenja dijela obiteljske mirovine 15%. Zahvaljujući suradnji i podršci i dakle, zastupnika Hrelje i dakle ispunjavanju svih ovih naših ciljeva kroz NPO, a i s obzirom na sve ovo što smo rekli u Saboru da su hrvatske mirovine itekako pogodne za povećanje njihovih adekvatnosti, da idemo na puno veći postotak od 27%. Dakle, to je nešto što nije bilo predviđeno NPO-om, ali evo. **Reiner, Željko (HDZ)** Zastupnica Bedeković. Hvala vam lijepa. Poštovani ministre ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju isti status kao i policijski službenici i ovlaštene službene osobe i djelatne vojne osobe postižu i profesionalni profesionalni vatrogasci. Što to znači? Da im se ovim izmjenama i dopunama zakona omogućava da, dvije mogućnosti da rade pola radnog vremena i primaju punu mirovinu ili da rade puno radno vrijeme i primaju pola mirovine. Stoga pozdravljam između ostalog i ovu formulaciju u i ovaj prijedlog zakona s obzirom na to da vatrogasci rade izuzetno složen posao ne samo da gase požare i spašavaju ljude i imovinu, nego interveniraju u situacijama različitih ugroza, elementarnih nepogoda, interveniraju u prometnim nezgodama nezgodama i još mnogim brojnim sličnim situacijama. Stoga podupirem ovakvu formulaciju o izmjenama i dopunama u zakonu i molim vaš komentar. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Dakle, profesionalni vatrogasci kroz ove izmjene i dopune zakona se izjednačavaju sa djelatnim vojnim osobama, policijskim službenicima, osobama koji su radili u osiguranju, osobama koji su radili u procesu razminiranja sada dakle im pridružujemo vatrogasce. Oni su i do sad mogli s obzirom na njihov beneficirani radni staž otići u starosnu mirovinu, raditi 4 sata. Međutim, nisu imali mogućnost kao i svi ovi ostali da oni zaista s obzirom na njihovu dob i želju da budu aktivni, da rade zapravo 8 sati izvan sustava vatrogastva, a da primaju pola mirovine. Na taj način smatramo da još jedna nepravda upravo vatrogascima u ovo ljetno doba kada su itekako na terenu i daju svoj doprinos i više nego pozitivan. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani ministre što se tiče povećanja obiteljskih od 10% ono će ići automatizmom kao i ovo povećanje najnižih za 1 i pol posto. Međutim kod ovog priznavanja praktički novog prava na dio obiteljske mirovine tamo gdje je za korisnika to povoljnije na dio obiteljske uz osobnu. Mislim da bi trebalo pronaći neki model da se svi naši umirovljenici kojima bi to bilo povoljnije ipak na vrijeme upoznaju da na to imaju pravo, tako da se nadam da ćete naći neki model kako doći do svakog od njih. Da li je to dopis od HZMO-a koji će otići čim zakon stupi na snagu prema svakom od njih ili nešto drugo, ali molim da se to svakako učini. I isto tako kako bi oni mogli na vrijeme zatražiti izračun i podnijeti pravo, jer znam da se pravo priznaje od prvog sljedećeg u mjesecu od dana podnošenja zahtjeva, pa kako oni ne bi izgubili puno vremena od trenutka priznavanja prava. Znači oni neće svi dobiti od 1.1. sljedeće godine,

i medijske kampanje, oni se već pripremaju, formiraju timove koji treba naravno sve interne procese uskladiti da bi ovo pravo svaki korisnik mogao vrlo brzo i realizirati i ostvariti. Prema tome da, bit će to zadaća, će to ogroman posao, ali timovi u HZMO-u već se na taj izazov pripremaju, dakle i zbog toga i jesmo rekli bez obzira kada u 2023. podnijeli zahtjev nakon izračuna vi ćete ostvariti mirovinu od 1. siječnja '23., a svi koji bi kasnili ili ne bi u tom zadanom roku ovaj podnijeli zahtjev za dio obiteljske mirovine onda će ostvariti mirovinu prvog, prvog dana slijedećeg mjeseca, 6 mjeseci retrogradno. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik i potpredsjednik sabora Ante Sanader. Hvala potpredsjedniče. Uvaženi ministre, evo ja čestitam za ovu reformu jer je vrlo važna i kolegi Hrelji koji je borac za ova prava, ali primarno sam se javio zahvalit vam za ovo što ste prihvatili inicijativu vatrogastva, hrvatskih vatrogastva, da se ispravi ova nepravda i da i vatrogasci budu uz policiju i vojsku i imali ista prava. Čestitam i vama mladi ministre jer ovaj se vidi da, ovo je nama drago kad neko od zastupnika postane ministar i odma zna …/Govornik se ne razumije/… posao što se vidi da je to iskustvo iz lokalne uprave i da tu kao uspješan gradonačelnik ste se odmah uhvatili u probleme sa ovim reformama, a vidi se i utjecaj sv. Josipa koji je bio na zakletvi tako da sve se to složilo i ja čestitam i nadam se da ćemo proć jednoglasno. Hvala lijepo. Piletić, prvenstveno evo kao i dosadašnji rad otkada ste preuzeli zahtjevno resor ministarstva moram pohvaliti kao i ove izmjene zakona koje su sada pred nama tako da prema važećem zakonu korisnik mirovine ne može u mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti koristiti dvije mirovine već samo onu koja je za njemu povoljnija, prema dosadašnjem zakonu. Zašto predlažete korištenje dijela obiteljske mirovine uz zadržavanje osobne, starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine u slučaju smrti supružnika i ono što je najbitnije da li se uvijek ide na pravo povoljnijeg korisnika koji je

uviđeno je da u tzv. ekonomiji obujma u slučaju smrti supružnica dakle kućanstvo ostaje bez gotovo polovice prihoda. Na taj način dakle zaista evo i kroz solidarnost i ono što si i supružnici kažu i u dobru i u zlu zapravo na ovaj način omogućavamo da taj pad kućnih prihoda se donekle donekle ublaži sa mogućnošću korištenja i dijela obiteljske mirovine i upravo zbog toga smo i predložili izmjene i dopune Zakona o mirovinskom osiguranju i naravno da svi oni koji su obuhvaćeni ovim izmjenama i dopunama zakona da imaju pravo na povoljniju mirovinu i ja vjerujem da će ju itekako iskoristiti. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana Hvala. Poštovani ministre, jedna od najznačajnijih novina u prijedlogu Zakona o mirovinskom osiguranju je mogućnost da udovac ili udovica mogu koristiti dio mirovine preminulog bračnog ili izvanbračnog druga. Hrvatski mirovinski sustav do sada nije poznavao tu mogućnost i nije je predviđao i upravo je to nešto što treba pozdraviti jer se na taj način povećava prihod umirovljeničkih samačkih domaćinstava. Jedan od uvjeta je i navršenih 65.g. života preživjelog bračnog supružnika ili bračnog druga. Ta dobna granica je svakako potrebna i zbog toga kako ne bi došlo do poticanja na prijevremeno umirovljenje umjesto ostanka u svijetu rada potencijalnih korisnika obiteljskih mirovina,

obiteljske mirovine su jedno, ukoliko netko želi koristiti obiteljsku mirovinu sukladno postojećem zakonu on može, znamo koje su dobne granice, znamo tko sve može biti korisnik obiteljske mirovine, dakle i bračni supružnici i djeca i roditelji ako je preminuli skrbio o njima, prema tome dakle čitav je dijapazon ljudi koji mogu koristiti obiteljsku mirovinu. Ali na ovaj način kada netko ostaje bez bračnog supruga ili supruge, kada dođe u one godine kada zaista bi trebao ići u mirovinu i biti korisnik i uživati u zasluženome onda dodajemo nakon tih 65.g. i dio obiteljske mirovine, sve dotad naravno da se prihodi mogu iz izvora plaće odnosno nesamostalnim radom. da su ovo samo vatrogasne mjere iako znamo da samo u narednoj godini ćemo izdvojiti dodatnih milijardu i 217 milijuna kuna. Čuli smo da se ništa ne mijenja i ništa bolji neće biti ženama iako znamo da preko 94% žena upravo su korisnice obiteljskih mirovina, a one se povećavaju. Međutim, malo toga je rečeno što ove zakonske izmjene donose obrtnicima. S obzirom da dolazim iz Šibensko-kninske županije gdje je preko 60% poslovnih subjekata su obrtnici, od njih preko 65% se odnosi na uslužne djelatnosti, zanatstvo, ugostiteljstvo i turizam, a znamo isto tako da su protekle godine bile obilježene brojnim mirovanjem i privremenim obustavama, a ove zakonske izmjene se odnose na to, pa bi molila da malo pojasnite što će se njima promijeniti ovim zakonom. zaista evo nekako smo se uhvatili svih obiteljskih mirovina, zaboravili smo spomenuti da je ovo također jedna od važnih izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju. Imate situacije da su obrtnice u statusu mirovanja, da su ili na porodiljnom ili rodiljnom dopustu, a obvezen su s obzirom da su upisane u registar plaćati doprinose. Na ovaj način kao iz radnog odnosa omogućavaju se obrtnicima i osobama koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost stavljanje u mirovanje svog radnog statusa na način da im zaista se ne uplaćuju doprinosi odnosno da oni sami sebi ne uplaćuju doprinose u koliko imaju potrebe za ili privremenom obustavom ili mirovanjem djelatnosti. Dakle, na taj način reguliramo i njihov status kao iz svakog radnog odnosa. Hvala. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani ministre. Već je tu puno toga rečeno, ali nekako oporba kroz stanke, a i kasnije kroz repliku htjela je reć podržat ćemo ove izmjene jer donose povećanje mirovina, ali to povećanje sve će vam pojest inflacija. Tu treba naglasit da to ustvari nije točno jer upravo za to da inflacija ne pojede mirovine služi usklađenje koje ide dva puta godišnje 1.7. i 1.1., a ovo a ovo povećanje koje će bit za obiteljske mirovine od 10% je stvarno povećanje od 10% gdje će taj ko dobiva tu mirovinu kad bude povećano za 10% stvarno moći za 10% više i kupit kao i za ove najniže mirovine gdje ide povećanje od 3% u dva navrata. Mislim da je to bitno još jednom naglasiti. Poštovani ministar Piletić. što će sukob dviju najvećih europskih zemalja generirati i u gospodarstvu, a samim time onda i u cijenama. Međutim, da nije inflacija niti je pojela niti će pojest ovo kompletno usklađivanje iz razloga što mi kroz ovaj mandat pratimo da su prosječne mirovine povećane za nešto više od 20%, da je ovaj model usklađivanja puno povoljniji nego opet neke naše zemlje u susjedstvu. Italija nema usklađivanje dva puta godišnje, mi ipak imamo usklađivanje mirovina dva puta godišnje, godišnje, naravno analizirajući porast cijena prethodnog razdoblja u odnosu na ono prethodno razdoblje prije ovoga koji se promatra. Prema tome, to jest jedan dobar model, naravno da može biti bolji,

Poštovani ministre, iskoristit ću ovu repliku za ono što ste sada izgovorili jer prethodni kolege su već rekli moju repliku, a koja je vezana za ovu disproporciju što se tiče stjecanja uvjeta za obiteljsku mirovinu uz osobnu mirovinu. Naime, Italija ima usklađivanje jedanput na godinu, ima to i Njemačka, ali moramo znati da je kod njih de facto do jučer nije bilo inflacije jer su bili u eurozoni isto kao i Nijemci, s time da usklađivanje te mirovine se obznanjuje kad je riječ o Italiji u siječnju, a kada je riječ o Njemačkoj ona ide od 1.7., dakle imate prvo i drugo polugodište, čisto

imali ste nekoliko usklađenja od 2%, prije tri usklađivanja bilo je svega 0,5 dakle nisu to bili neki velik. Kad dođe do inflacije onda naravno da i postotak usklađivanja mirovina po ovoj formuli dva puta godišnje idu gore. Poštovani zastupnik Hrelja. zaštićene jer postoje i niže od ovih najnižih. Postoje stare poljoprivrede mirovine koje su još niže prije 1999.g. dakle postavili smo im socijalno sidro ako ima pravo na obiteljsku mirovinu da ta mirovina ne može biti manje od tri AVM-a, a to je u ovom trenutku 219 kuna uz ona dva druga, druge dvije zaštite koje ste već spomenuli u smislu da ovaj se ide 1,5% gore i da se određuje obiteljska mirovina od one u isplati, a ne od one koliko je ustvari realno uplaćeno doprinosa.

Hvala vam lijepo ministre. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Poštovani predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Željko Pavić. Izvolite. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo HS-a na 23. sjednici održanoj 11. srpnja 2022.g. raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 308, sukladno čl. 83. poslovnika HS-a kao matično radno tijelo. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je kako je svrha ovog zakona redefiniranje važećeg modela obiteljskih mirovina te da će se povećati obiteljska mirovina za 10%. Nadalje, omogućit će se korištenje dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu. Povećanjem mirovinskog faktora za izračun visine obiteljske mirovine procjenjuje se da će obuhvatiti više od 130 tisuća korisnika. Također povećat će se ukupno mirovinsko primanje za korisnike starosne mirovine, prijevremene starosne mirovine i invalidske mirovine kada navrše 65.g. života, a kojima se u slučaju smrti bračnog odnosno izvanbračnog druga značajno smanjuje prihod pod uvjetom da njihova mirovina nije veća od propisanog limita koji se veže uz aktualnu vrijednost mirovine, omogućavanje kumulacije dijela obiteljske mirovine uz osobnu starosnu, prijevremenu starosnu i invalidsku mirovinu, ciljana je mjera kojom se nastoje zaštiti umirovljenici s nižim mirovinskim primanjima u samačkim kućanstvima. Predviđa se da će se ovom mjerom obuhvatiti više od 155 tisuća umirovljenika kojima će se povećati ukupno mjesečno mirovinsko primanje. Nadalje, uz redovno usklađivanje mirovina od 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine dodatno će se postupno povećati i najniža mirovina za ukupno 3% zaključno do 2025.g. za više od 280 tisuća korisnika radi podizanja donje razine prava u mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti. Predstavnik predlagatelja je istaknuo kako će se predloženim mjerama postići veća razina socijalne sigurnosti, te smanjiti rizik od siromaštva za posebno osjetljive kategorije umirovljenika posebice onih s nižim mirovinskim primanjima. omogućavanje isplate dijela obiteljske mirovine korisnicima starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine, značajan iskorak u mirovinskom sustavu generacijske solidarnosti jer to prema važećem zakonodavnom okviru nije bilo moguće. Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH izmijenjene su i odredbe kojima se propisuju novčane kazne u eurima. U raspravi su iznijete slijedeće primjedbe i prijedlozi, kao i mišljenja. Suglasni su članovi odbora kako je nužno poboljšati materijalni položaj posebno osjetljive kategorije umirovljenika koji su izloženi riziku od siromaštva kada ostanu u samačkim domaćinstvima. Hvale vrijedno je povećanje mirovinskog faktora za izračun visine obiteljske mirovine, kao i uvođenje mogućnosti korištenja dijela mirovine preminulog bračnog odnosno izvanbračnog druga, a osobito u odnosu na žene starije životne dobi znači udovice koje čine najbrojniju skupinu korisnika. U raspravi je predlagatelj naglasio kako su ove predložene mjere proizašle iz NPOO-a kojim je Vlada RH preuzela obvezu osigurati adekvatnost plaća i mirovina. Također istaknuto je kako je sadašnja isplata mirovina pokrivena sa oko 60% uplata doprinosa, a u preostalom dijelu iz državnog proračuna, danas smo čuli da to je 61%, a da se ostalo plaća iz državnog proračuna. U raspravi je više puta naglašeno da je ovo tek prva faza reformi mirovinskog sustava, te da će se u suradnji sa Svjetskom bankom napraviti analiza sustava kako bi se dalje mogao sustav unaprjeđivati. Unatoč velikom rasponu u iznosima najnižih mirovina većina članova odbora smatra da su predložena rješenja pravična i solidarna. Nadalje, valjalo bi u budućnosti razmotriti i napraviti analizu siromaštva korisnika mirovine uzimajući u obzir i dohodovni imovinski cenzus. Iznijeto je mišljenje po kojem bi trebalo povećati doprinos za mirovinsko osiguranje za 1%, te da bi porez na sve oblike rada trebao biti iste visine. Na kraju rasprave suglasni su članovi odbora za predložene izmjene ipak pomoći najosjetljivijoj skupini umirovljenika da lakše prebrode ekonomsku krizu koja je zahvatila cijelu Europu. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno sa 9 glasova za odlučio predložiti HS da donosi slijedeći zaključak: Prihvaća se prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 308., hvala lijepa. Hvala. Sada otvaram raspravu i prvi će govoriti u ime Kluba zastupnika HNS-a HSU-a i nezavisnih zastupnika poštovani zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani g. potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicom. Evo ispucali smo ono što je atraktivno, a sad ćemo pokušat u ime klubova govoriti ono što je bitno u sadržaju. ovo je doista i osobno mi je zadovoljstvo govoriti o ovom prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju jer je to doista službeni početak jednog procesa koji bi 1. siječnja 2023.g. trebao donijeti puno dobroga našim umirovljenicima i to ciljanoj skupini, skupini korisnika obiteljskih mirovina. Nikako ne bih volio zbog teške situacije sa najnižim mirovinama zbog bolesti, starosti, usamljenosti starijih ljudi na selu da ova rasprava o obiteljskim mirovinama bude kolateralna žrtva najnižih, najnižih Dakle ovdje se radi doista o povećanju opsega prava korisnika obiteljskih mirovina i uvođenjem i uvođenju u mirovinski sustav novog prava, dakle pravo na, da nadživjeli dobije dio mirovine od preminulog je novo pravo u hrvatskom mirovinskom sustavu i to je vapaj koji mi slušamo ne samo 30.g. ove države nego 50-tak godina i 20-tak godina u prošloj državi po uzoru na zapadnoeuropske zemlje. Naši susjedi su to uveli pred 22.g. Slovenci, evo mi, evo danas o tome razgovaramo i uvest ćemo sa 1. siječnjem 2023.. Dakle taj vapaj je opravdan, on je utemeljen na Ustavu RH jer Ustav RH jamči zaštitu obitelji i to svekoliku zaštitu i materijalnu zaštitu. Obiteljske mirovine pokrivaju obitelj, pokrivaju djecu do njihovog završetka studija, do njihove punoljetnosti pa zaposlenja, dakle pokrivaju obitelj i pokrivaju, dakle odnosno pokrivaju onu najgoru moguću situaciju kad obitelj ostane bez jednog člana, bez jednog dijela prihoda. I tada se daje povoljnije pravo. Može bit kombinacija da preživjeli i dalje nastavi raditi, a malodobna djeca primaju obiteljsku mirovinu. I drugu veliku dimenziju koju želim reći ovdje ovo novo pravo, ovo pravo na dio mirovine, obiteljske mirovine preminuloga je valorizacija žrtve koju ima obitelj kroz uplate doprinosa. Dakle, svi mi uplaćujemo doprinose. Nitko od nas ne zna da li će koristiti 20 godina tu mirovinu ili će na žalost kao neki umrijeti prije nego uopće odu u mirovinu. taj novac se raspoređuje na sve po osnovu solidarnosti na sve kategorije umirovljenika. Dakle, ali ovo je valorizacija zajedničkog staža osiguranja koju obitelj plaća 30, 40, 50, 60, 70, pa čak do 90 godina zajedničkog staža ostvaruju. Prema tome, nemamo pravo i to smo shvatili analizom razina obiteljskih mirovina, nemamo pravo nakon smrti jednog supružnika, nakon toliko godina staža bez obzira da li se radi o visokim ili niskim mirovinama ostaviti preživjelog da tone u rizik siromaštva jer imamo pokriće u njegovoj doprinosti ukupnoj solidarnosti. Dakle, ovdje je rečeno da se bavi HZMO poduzetništvom. HZMO ima osnivač fondova, HZMO se ne bavi poduzetništvom. To su tekući transferi živog rada u mirovine, doprinosi iz živog rada se transferiraju u mirovine. Tu nema nikakvog poduzetništva. Tu je prisutna solidarnost. Dakle, mi smo ovom prijedlogu zakona dali dimenziju, dimenziju pravičnosti po uplati doprinosa, dimenziju solidarnosti i dimenziju ustavnog utemeljenja ovog zakona na zaštiti obitelji. Evo ja jesam i ponosan sam da sam jedan od inicijatora da požurimo uvođenje ovog dodatka odnosno dijela mirovine po preminulom, to je istina. I krenuo sam u taj proces sa malo drugih pozicija. I to vam je tako. Otišao sam u ovaj proces sa strogo osiguravateljske pozicije, da koliko je tko uplatio odnosno u funkciji korištenja se taj njegov prihod smanjuje. Odstupio sam pod snagom argumenata od svog stava. Zašto? Nisam mogao ni sanjati izvana dok nismo ušli u analizu kompletnog sustava, u statistiku da postoji u ovom trenutku čak 80 000 pretežno udovica koje nemaju staža osiguranja, a mirovine su im oko 2000 kuna. Zato i jesmo te obiteljske mirovine digli za 10%. Dakle, njima nema tko pomoći. Ako nema angažmana obitelji, a imaju pravo na neki dostojanstven život. Prema tome, naravno da smo se odlučili za pomoć kroz obiteljske mirovine i njima koje nemaju staža i djeci koja primaju obiteljsku mirovinu kroz povećane izdatke. I to će u prosjeku biti negdje, hajmo reći u prosjeku 250 kuna. Kažu ljudi pa to je malo, znate ali to je ipak 3000 kuna više godišnje i to je svaki mjesec. To nije kao socijalni dodatak jednom u polugodištu ili jednom godišnje. A što se tiče ovog dijela preminulog, on će biti od najnižeg, jer smo postavili sidro na najniži dodatak. To je tri AV-ema ili 219 kuna u ovom trenutku što se će isto biti povećano nakon usklađivanja. Dakle od tih 219 negdje do u ovom trenutku od 1200 kuna ovisi o odnosima između mirovina bračnih partnera. To nitko ne može reći ti dobit će prosječno, prosječno je to negdje po proračunu oko 510 kuna što znači ukupno prosječno 6000 kuna godišnje prihoda više. Važno je napomenuti da se to radi kroz ovaj zakon o stalnim mjesečnim primanjima i svi ovi parametri koji su predviđeni ovim zakonom svi će se dvaput godišnje usklađivati, odnosno nominalno povećavati da bi se održala njihova kupovna vrijednost, odnosno vrijednost tog novca koji umirovljenici primaju. Ja sam vidio veliku podršku jutros sa uvijek malom zadrškom. Mi živimo i radimo u političkoj areni i nije, ne očekujem za ovaj zakon nikakve pohvale. Očekujem samo korektnost i podršku svih da doista se vidi da je ovo povećanje opsega mirovinskih prava, značajno značajno povećanje za tristo tisuća ljudi. Malo manje povećanje za 200 000 ljudi, ali i to se ne može točno odrediti, jer je među onim najnižim mirovinama. Ima i onih starih koje obuhvaća ovo sidro, ima onih koji će biti korisnici obiteljske mirovine. Dakle, ovo je hajmo reći kalkulacije i predviđanja u plus, minus 5% od ukupnog troška sljedeće godine. Ali kažem nadam se da će ovo sve biti prihvaćeno sa pozitivom. U svom pojedinačnoj raspravi ću malo govoriti o problematici tih najnižih mirovina jer koliko god da njima govorili, uvijek malo kažemo. Evo, za sada toliko, nadam se vašoj podršci. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Boris Lalovac, izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicom. Uvijek kada dođu neki konkretni i kvalitetni prijedlozi, mi ćemo to podržati. Ja, nikad se nisam ni bio da nešto što Vlada dobro napravi, da javno pohvalim ili ministra Marića ili nekog drugog ministra, bez obzira hoće li biti nekakvih kritika, uvijek kako hvalite, uvijek nešto što je dobro treba pohvaliti. Tako da i ovaj dio vezano za zakon o izmjena o mirovinskom osiguranju, mislim da je veći dio dobar, međutim, ono što je moje bilo otvoreno pitanje je da tu otvorimo jedno pitanje, a to je pitanje ovih najnižih mirovina. Da li se tu još šta da napraviti? Ja vjerujem da i vi razmišljate, kada postavljate uvijek takva pitanja, da uvijek tražimo odgovore jer ovo je ipak parlament gdje trebamo iznijeti zapravo sve argumente i kao konačno donijeti nekakvu političku odluku, je li, u tim okolnosti i da li postoji još nekakvih rezervi za da se poveća ovaj dio najniže mirovine. da ovaj Zakon, da je ovaj bio Zakon donesen negdje 2018., 2019. g., vjerojatno nitko ne bi tu postavljao previše pitanja. Nažalost trenutak njegovog donošenja je da smo zapravo suočeni sa najvećoj inflacijom. hrana ide 15%, energenti idu 40%. I onda je normalno i logično da i umirovljenici i zapravo ovdje da se o tome otvori rasprava, kada se već mijenja ovaj određeni dio Zakona, da li se još da šta napraviti za one najugroženije, E, da li je se to može činiti kroz ove izmjene zakona, to je ono, zato i otvaramo raspravu ili se može to raditi nekakvim drugim zakonskim rješenjima, ali zato otvaramo raspravu. Nekakvim dodatnim, kao što je ovo je jedan dio bio onim energetskim dodatkom ili inflatornim dodatkom, je jer zašto se govori, zato što umirovljenici, nažalost oni ne mogu pobjeći od inflacije. Svi mi drugi koji su radno sposobni ili će raditi nekakav drugi posao ili ako nije zadovoljan sa svojom primanjima, može dati otkaz, otići na neko drugo bolje plaćeno radno mjesto ili mladi odlaze vani. Znači ne za 3, 4 tisuće kuna, nego za 2 tisuće eura. Mobilniji su. Oni jedno koji ne mogu zapravo, koji su zapravo ograničeni sa svim tim su zapravo umirovljenici i zbog toga za njih ovdje pričamo sa posebnim posebnim naglaskom zato što oni u inflatornim udaru, kakav je, a pogotovo zato što se radi o hrani i u energentima, da postavljamo pitanja kako od 1. do 1. zapravo da se njima pomogne i ovdje je naš apel da još jednom razmislite, ako ćete, kada završi ova turistička sezona, sve su najave da ide dobra turistička sezona, vidimo i po sada Ultri u Splitu, povećanoj potrošnji, po fiskaliziranim računima, itd., da se na jesen, a zapravo svi govore o toj jeseni, pa nekako, sa nekakvim strahom, a ponajprije se misli na energente, hoće li biti energenata, da razmislite, da se nastavi sa energetskim dodatkom. Zašto? Zato što već u Europi se raspravlja kako će se uopće građani grijati. Čak više ne postavljaju cijenu nego da li će uopće biti grijanja, je li? Ne samo kod nas, o tome govore u Njemačkoj, u drugim zapadnim zemljama i zbog toga je bitno da ovdje, da Vlada zapravo razmisli da ovu jesen koja će sigurno biti vrlo izazovna gdje ne znamo kako će izgledati računi i za grijanje i hoće li uopće biti grijanja, da još jednom razmislimo o tom dijelu da li se može pomoći najugroženijima jer oni su sigurno najviše pod udaru inflacije. Svakako je dalje bitno reći i kod ulaska u euro, imat ćemo jedan psihološki moment o kojem ovdje moramo razgovarati, a to je kad umirovljenici budu dobivali mirovinu, to je nešto što ne možemo isključiti, do sad je, kad je poštar dolazio, svaki put pa dođe i izbroji ili ne znam, 2, 3 tisuće kuna, međutim, sad kad dođe poštar i donese 3 novčanice, je

To će sigurno biti izazovno razdoblje i zbog toga još jednom govorimo da treba sa nekakvim drugim instrumentima, ako ne i možda kroz ovo zakonsko rješenje, zato sami pitao i tražio od ministra da možda odgovori da će biti i nekih drugih instrumenata, a ne kroz ova zakonska rješenja da onima koji su najniži, najugroženiji, pogotovo u ovakvim vremenima jer nadamo se da ova vremena neće dugo trajati, međutim, postavlja se pitanja kada toliko dugo traje, da Vlada cijelo vrijeme pokušava svojim instrumentima ipak one koji su najranjiviji u ovome društvu, to su umirovljenici sa najnižim mirovinama, da ima određene instrumente. I sada se uvijek, ovo danas je tu Hrelja, kolega Hrelja je zapravo spominjao uplate doprinosa, Vrlo važan moment, i ovo što je zapravo danas i ministar rekao, da imamo porazne podatke s obzirom na radni staž, je li, Da zapadne zemlje idu s 40 godina i sad gledajte paradoksa u Hrvatskoj. Nama nedostaje radne snage. Nedostaje nam radne snage, preko ljeta moramo uvoziti radnu snagu, je li. A imamo s druge strane ljude, mlade umirovljenike. Pa pogledajte koji doprinos, šta smo u 30 godina kroz razno razne tranzicije i ratna zbivanja, ali zapravo i raznorazne gospodarski rast je pokazao nelogičnost, da imamo najmlađe umirovljenike, a fali nam radne snage. Da se trenutno nalazimo na najboljem povijesnom omjeru odnosa broja umirovljenika i broja zaposlenih 1:32, najbolji, ja ne mislim da ne možemo ga više ni preskočit jel nemamo radnika, nemamo ljudi. Mi ne možemo otići na taj omjer 1:5 ili 1:6 pa pa da onda i ovaj dio u mirovinskom sustavu koji više radi zapravo da se taj dio i jel ne možemo nemamo dovoljno, nemamo ljudi. I sad se postavlja pitanje tih uplata doprinosa, cijelo ovdje vrijeme govorim em što imamo niski niski radni staž po broju godina 30 godina onda se onda još otvara ono mučno pitanje, a to je uplate doprinosa. E sad se postavlja pitanje, kada netko nakon 30 ili 40 godina radnog staža ode u mirovinu i onda vidi da mu njegov poslodavac nije uplaćivao doprinose i postavlja se pitanje i onda svi gledamo u pod i šta onda i šta onda? I onda kad se nekome izračuna mirovina padne na rub siromaštva. Zašto? Radio je 40 godina, radio je 40 godina poslodavac nije uplaćivao doprinose, nije uplaćivao mirovinsko ili s druge strane prijavljivao ga je na minimalac, a razliku mu je davao u kešu. Koja je tu odgovornost države? Ja Ja mislim da je tu velika odgovornost države. I bez obzira i to je ono pitanje što sam htio odgovorit, bez obzira na taj dio država je propustila, propustila kontrolirati uplate doprinosa. To je nekad u FINA-i niste mogli isplatiti plaću ako nisu bili uplaćeni doprinosi mirovinski i zdravstveni. Danas možete uplatiti neto plaću da ne uplatite istovremeno mirovinski i zdravstveni doprinos, e to je zapravo država zakazala. I ako je država zakazala u tome da nekoga kontrolira godinama da može ljudima se mogu se isplaćivati plaće, a nema uplate mirovinskog i zdravstvenog i onda ga dočeka šok kad dođe u mirovinu da nema tog uplate i onda padne na najniže grane, e onda država za takve ljude kojima nisu uplaćivani doprinosa mora podmetnut leđa, mora jer je ona zakazala u kontrolnim mehanizmima za uplate doprinosa pogotovo mirovinskog doprinosa. I to su zapravo otvorena pitanja koja ovo ovdje danas što imamo stanje mirovina zapravo to je stanje našeg društva odnosno stanje gospodarstva u 30 godina. Imamo vrlo mlade umirovljenike, prvi val je ono bio privatizacijom devedesetih godina pa onda kada je bila druga ona kriza 2000., pa onda treća kriza kad je bila 2007.g. uvijek kada su određene velike krize veliki dio radnika odnosno odlazi na biro, pa onda ljudi traže prijevremenu mirovinu itd., itd. i onda danas dobijemo iz sustava ono što dobijemo da su nedostatne da u mirovinskom fondu fali pola novaca za uplate mirovina i drugim riječima da se mora iz onog dijela PDV-a da se pola tog dijela mirovinskog koji nedostaje u fondu prvom zapravo uplatiti se od strane PDV-a da se pokrije razlike. Znači mi u klubu SDP-a ćemo podržati ove izmjene zakona, ali još jednom do drugog čitanja vas molim da dođete da odgovorite na pitanja da li se još može nešto napraviti za ove minimalne mirovine …/Upadica Reiner: Hvala./… i drugim riječima za ove dodatne? Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Zvonimir Troskot. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege i poštovani svi zainteresirani koji nas pratite s obzirom da je ovo izrazito važna tema koja nas sve dodiruje. Prije svega treba pohvalit ovu inicijativu ovo je hvale vrijedna inicijativa i s obzirom da je ukupni trošak inflacije otprilike se očekuje na nekih 25 milijardi, kasnije mogu objasnit zašto sam rekao 25 milijardi, ovaj novac da će ići umirovljenicima je pohvalno, međutim neće biti dostatno tako da osim g. Hrelje ja bih htio pohvaliti i vas ministre i način kako ste danas komunicirali i odgovarali na pitanja, mislim da je to jako važno isto u ovom domu. Što se tiče 25 milijardi, dakle kalkulacija je poprilično jednostavna dakle ako se očekuje da će BDP bit na nekakvih 400 milijardi, ako znamo da je 60% potrošnje osobna potrošnja to je nekih 250 milijardi, ako uzmemo da je službena inflacija 10% lako se može napravit nekakva kalkulacija koliko će nas koštati ova inflacija. Što se tiče samih mirovina zašto kažem da nije dostatan model odnosno da neće biti dostatno, dakle već nekih 20 godina slušamo o tim reformama jer je zadnja bila tako negdje prije 20 godina i ono što pokazuju zapravo empirijski objektivni podaci, maknuvši sve ideologije, maknuvši sve svjetonazore jest da ovaj sustav je neodrživ. Dakle, ponavljam ovaj mirovinski sustav je neodrživ iz razloga što 20% koliko mi uplaćujemo u mirovinske fondove nisu dostatni da se isplate novci nego još popriličan iznos se mora financirati iz proračuna. Sad da li je izvor PDV ko što je rekao prijašnji kolega ili neki drugi izvori ili zaduživanja na međunarodnom tržištu irelevantno je, ali ovakav sustav je neodrživ, čak ćemo argumentirati da ovaj sustav i osiromašuje što pokazuje recimo i ovakva jedna inflacija i ovakve recesije i ovakve situacije se događaju svakih 10 godina. Ne slažem se sa kolegicom Peović, nisu dionice te koje su dovele do smanjenja vrijednosti fondova nego obveznice, postoji razlika, dionica je vlasništvo u kompaniji, a obveznica je zapravo kredite. Dakle, prinosi na obveznice kako su padale s obzirom da su bile negativne i s obzirom na činjenicu da nam je 60 do 70% mirovinskih fondova zaključano sa financiranjima sa obveznicom, dakle došlo je i do smanjenja vrijednosti tih fondova. E sad gdje je problem? Ja ću danas argumentirat da je jedno od rješenja primjerice privatizacija 2. mirovinskog stupa. A zašto to govorim? Dakle, prije svega, ja se ne slažem sa činjenicom dakle da bi ta investicija trebala ići 60 do 70% u obveznice. Razlog je poprilično jednostavan, iz razloga što su upravo mirovinski fondovi sudjelovali u kreaciji inflacije. Da. Znači mirovinski fondovi su sudjelovali u kreaciji inflacije. Kako? Kad je HNB otkupljivao obveznice od mirovinskih fondova, fondovi su opet došli g. Mariću i otkupili su ni manje niti više nego opet državničke obveznice za novac koji se trošio tko zna gdje. Znamo i sami da na proračun od 170 milijardi, 60 milijardi nestaje kroz korupciju. Dovoljno vam se samo provozati kroz Karlovac pa vidite oca i sina kako kradu željezo. To je recimo, jedan od primjera. Ili imate ministra u Vladi Paladinu koji je opustošio ni manje ni više nego mirovinske fondove. Da. I onda imate činjenicu, dođoh, vidjeh, opustoših fondove, postah ministar da to sve naplatih. Dakle moja je, odnosno naš je stav, jest da bi privatizacijom fondova dakle moglo doći do povećanjem vrijednosti jer ekonomske aktivnosti nam ne idu u prilog, demografske slika nam ne ide u prilog iz razloga što smo u zadnjih 8 godina vladavine g. Plenkovića cijeli jedan proračuna poklonili Njemačkoj. Dakle što se tiče samog mirovinskog fonda, dakle 3 su ekonomske slobode osnovne. Na što ću novac koji zaradim mjesečno potrošiti, to je ekonomska sloboda br. 1. Gdje ću novac zarađeni uštedjeti i gdje ću investirati, to je sloboda br. 2. I kome ću višak novca slobodnom voljom donirati, to je solidarnost koju treba razlikovati od socijalizma. I u tom smislu smatram da to što je zaključan nešto što se nominalno naziva privatna štednja u drugom stupu, smatram da ulaganje u državne obveznice ili ulaganja u državna poduzeća koja su gubitaši ne može nikako dovesti do povećanja prinosa. Zašto osoba koja 20 godina ili 30, 34 godine, ako se ne varam, radnog iskustva, da uplaćuje u mirovinske fondove i onda da, da ne može taj novac preuzeti, da ne može taj novac potrošiti i tko kaže da je za neku osobu obveznica hrvatske Vlade najbolja investicija, zašto ne bi bio Rimac? Evo, upitnik. Pa i Vlada je, recimo subvencionirala Rimac sa milijardu i pol kuna. Zašto mi kao privatni štediše ne bi sami mogli investirati u Rimca, u neku drugu kompaniju statup i na kraju dana, tu osobnu odgovornost prebaciti na nas jer ja smatram da država ne investira dobro i da taj novac nestaje. Vidite kako je, mirovinski sustav je zapravo geopolitički alat brojnih velesila. Nije Njemačka filantropski nastrojena zemlja, ona pušta dakle ljude, odnosno naše ljude koji su odselili, nekih 300-tinjak tisuća ljudi, otprilike cijeli proračun, 170 milijardi kuna kad se pogledaju troškovi, nije ona njih pustila zato što voli Hrvatsku. Čak smo i priznanje dobili sa T-Comom već da bi mogli napuniti ni manje ni više nego njemački mirovinski sustav. Porezni, doprinosi, itd. Pa nije ni Slovenija baš prijateljski nastrojena, ona itekako kalkulira. Je prijateljski nastrojena u smislu da ima svoje interese kad ona se zalaže, primjerice, da BiH uđe u EU, to je zato što zna da se demografija BiH prelijeva dakle u Sloveniju iz razloga što je veća preferencija da ostanu u Sloveniji gdje je mentalitet bliži po službenim podacima nego da idu u Njemačku. I onda dođu službeno Pahor i ostala administracija i kaže, mi želimo BiH u EU, zašto? Iz razloga što će još više ljudi iz BiH, bez obzira na nacionalnost, iseljavati u Sloveniju, najviše, po statistikama Bošnjaci jer naši iseljavaju više u Njemačku. to je geopolitička strategija gdje se pomoću mirovinskih sustava gdje se vidi određeni manjak privlače ljudi i onda ti ljudi naši pune proračune, pune fondove, dakle vani. E sad, koje bi bilo dodatno rješenje? Dakle dao samo, e i s druge strane, gdje je još prisila? Gotovo 95 korisnika fonda, 95% korisnika fonda, REGOS po automatiziranosti dodjeljuje jedan od 4 fonda. Zašto bi to radio REGOS? Pa ako mogu, recimo svoju štednju doći, izabrati jednu određenu banku gdje ću ja deponirati svoja sredstva, ako mogu doći i izabrati internet pružatelja usluge ili mogu odabrati tarifu na telefon, zbog čega bi meni REGOS morao odabrati, odabrati, primjerice, jedan od 4 mirovinska fonda? Zašto ih ne bi bilo 15? U ovom trenutku, ako niste znali, postoji kartel između 4 mirovinska fonda koji se međusobno dogovaraju. To nije tržišno. To je anomalija na tržištu gdje se oligopolski, kartelski dogovaraju određene, odgovaraju određene cijene i usluge i naknade, Dakle rješenje bi bilo da se određeni postotak iz 1. stupa prebacuje u 2. stup. Treba vidjet sad koji, može biti 0,5% pa onda kroz nekih 20 godina bi se dogodila obrnuta situacija gdje bi imali 5% obveznog, znači ne bi ga trebalo izbaciti van, a 15% bi bila stvarna privatna štednja gdje bi onda sam obveznik mogao odlučiti šta napraviti uz dva instituta. Jedan je da se stvarno može prebaciti novac, recimo u slučaju smrti voljene osobe, a drugo je da se može doći do tih novaca koji su zamrznuti, do kojih vi ne možete ni doći. Dakle to bi bilo recimo, jedno od rješenja koje bi trebalo razmišljati jer investicija u ovom trenutku u određenoj kompaniji može dovesti do do poboljšanja. I s druge strane, produktivnost rada bila je dotaknuta, dakle i to je izračunato. Kada bi se 3% povećala produktivnost rada, u 20 godina bi se poduplala produktivnost u Hrvatskoj. Sad će u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista govoriti poštovani zastupnik Darko Klasić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre, poštovani kolegice i kolege. Ja neću tako dugo. O ovom zakonu mogu reći sve najbolje što se tiče poruke koju šalje istina, ima on i nekakvih nedostataka. Čuli smo tu i u osvrtu mojih drugih saborskih kolega. Ono što bih htio se osvrnut u raspravi je zapravo i pozadina cijelog zakona i šta on mijenja. Kao što znamo Hrvatsko mirovinsko osiguranje temelji se na generacijskoj solidarnosti, te načelima uzajamnosti i solidarnosti i pravičnosti. Načelo uzajamnosti pritom podrazumijeva proporcionalnost mirovinskog primanja s obzirom na ulaganja u taj sustav, a načelo solidarnosti i preraspodjelu mirovinskih primanja u korist onih kojima je to potrebno. To u ovom prijedlogu zakona vam možda nije najspretnije riješeno, jer je ravnomjerno povećanje dobilo prednost pred pravednim povećanjem plaća, pa su možda najviše zakinuti oni koji su odradili cijeli radni staž. Drugim riječima, ako ste cijeli život radili za prosječnu plaću, mirovina će vam biti ista kao i svima drugima koji su zarađivali i doprinosili manje, odnosno prema predloženom modelu bit će 3% veća i jednima i drugima neovisno o plaćenim doprinosima. S druge strane pozitivni iskorak prema pravednijem mirovinskom sustavu predstavlja korištenje dijela obiteljskih mirovina uz zadržavanje osobne mirovine u slučaju smrti supružnika odnosno partnera što je vrlo važna novina u našem mirovinskom sustavu i znatan iskorak prema povećanju dijela mirovina. Korisnici mirovina koji zbog smrti bračnog ili izvanbračnog druga ostanu bez znatnog dijela prihoda u kućanstvu uz gotovo iste režijske troškove zasigurno su izloženi padu standarda i riziku od siromaštva, a korištenjem dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu ublažit će se posljedice smanjenja realnih prihoda. Hrvatski mirovinski sustav već niz godina je suočen sa dvojakim izazovom, a to je očuvanje financijske održivosti i osiguranje primjerenih prihoda umirovljenim građanima Hrvatske. Ključna je svrha mirovinskog sustava zaštita starije osobe od siromaštva i omogućit im pristojan životni standard. Na žalost to je svake godine sve teže zbog povećavanja životne dobi našeg stanovništva kao i opadanje radno sposobnog stanovništva. Zato se mirovinski sustav budimo iskreni sve više oslanja na državni proračun. Mirovine znatno utječu na državni proračun koji ponudu radne snage i ti se učinci moraju uzeti u obzir u svakoj mirovinskoj politici. Ovom novinom obuhvatit će se više od 155000 korisnika ili više od 10% umirovljenika. Izmjenama i dopunama zakona povećat će se mirovinski faktor za izračun visine obiteljske mirovine čime će se mirovina povećati za otprilike 10% i to za više od 136000 korisnika. Obiteljske mirovine nastavit će rasti i na temelju dodatnih usklađivanja koje je predviđeno izmjenama Zakona ove godine, a korisnici će zadržati pravo rada do polovice radnog vremena. Naime, uz redovito usklađivanje mirovina od 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine dodatno će se izmjenama zakona postupno povećavati najniža mirovina i to za ukupno 3%, 1 i pol posto od 1. siječnja sljedeće godine i 1 i pol posto od 1. U normalnim okolnostima to bi predstavljalo znatan rast sve zajedno standarda umirovljenika, ali zbog gotovo svakodnevnih povećanja troškova života, ta prednost ta prednost na žalost je znatno smanjena. Ovim zakonskim promjenama i provedbom mjera gotovo ispada da 50% ili 500 000 umirovljenika imat će veći mirovinski prihod a to će za 2023. godinu za mirovine trebati osigurati dodatnih milijardu i 217 milijuna kuna, za 2024. godinu već sigurno preko milijardu i 300 i tako svaku godinu sve više i više. I uz najbolju namjeru ovaj zakon sigurno će doživjeti kritike i primjedbe da su povećanja više nego simbolična. Slažem se većini umirovljenika mirovine su niske u odnosu na povećanje troškova života. S obzirom na trenutačnu krizu na globalnom tržištu kao i sve veće svakodnevne izdatke proračunate budući da je za provedbu ovog zakona trebalo osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu mislim da Vlada čini sve u svojoj moći kako bi spriječila daljnji pad standarda umirovljenika i također smatram da će većina umirovljenika biti zadovoljna ovom reformom Zakona o mirovinskom osiguranju, jer se njime osigurava trajna regulativa za unapređenje položaja i proširivanja materijalnih prava umirovljenika. Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a sada će govoriti poštovana zastupnica Majda Burić. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicom. Pred nama je evo izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju. Zaista je dobro da se ide u dva čitanja bez obzira što nas da onako ima malu dozu populizma, znate onaj zov sirene uvijek je zov koji mi ne odolimo bez obzira koliko nas je malo u sabornici vezano uz ovu izmjenu i dopunu zakona. ja cijenim da je riječ o jednom prijedlogu koji je izuzetno važan, a ono što je puno važnije da su oči umirovljenika svih uprte u ovu raspravu i nekako vode računa što će biti. Ja sam sigurna i nekako vjerujem da ako se kroz ovu raspravu se i neki dobri prijedlozi, a cijenim da je recimo onaj prijedlog kolege Bakića bio jedan od dobrih prijedloga o kojem treba raspravit će biti nekako razmotren i na jesen kad dobijemo drugo čitanje ovaj zakon da možda budemo i bolji. Ja ne mislim da bilo tko od nas ima čarobni štapić. Da ima čarobni štapić sigurno bi bile stvari znatno drugačije. Naš cijeli mirovinski sustav nosi teret prošlih vremena i to prošlih vremena koji, koji su dugo trajali i tog moramo biti svjesni i tako moramo o tome i razmišljati. razmišljati. Mi u ovom času imamo milijun i 200 tisuća umirovljenika, od toga je prosječno, kao što je i ministar rekao, a iz podataka vidimo, 30 dakle staž koji je ostvaren da uđete u mirovinu je 30.g. i to su tereti koje mi nosimo i nosit ćemo još neko vrijeme, dakle to su neki tereti koji su specifični za Hrvatsku, ali imamo i neke stvari koje su specifične i za ostale zemlje EU, a to je recimo žene koje su godinama primale manju plaću i logično slijedom toga imaju i manje mirovine. Jednako tako su žene te koje su u principu više korisnici obiteljske mirovine jer neću reći nikakvu novu stvar ili novu podatak kad kažem da prema svim podacima žene žive ipak duže od muškaraca i naravno da su stvari tome takove. E sad o ovom zakonu odnosno na ovako, ovakvom jednom prijedlogu se je pričalo dugo vremena. Ja barem znam za jedno 2-3 kampanje koje se bile bez obzira kad se u kampanju išlo naravno da su umirovljenici u smislu biračkog biračkog tijela, značajno biračko tijelo i da se je uvijek raspravljalo o tom problemu da se nešto s obiteljskom mirovinom napravi, da se nađe nekakav model. Dal je ovaj model najbolji mogući, da li neke druge zemlje imaju i neki drugi model, imaju, ali da bi imali model Njemačke za početak bi trebali bit Nijemci, a nismo. Mi smo Hrvati, imamo svoje specifičnosti, imamo svoja naslijeđa, imamo svoju priču, imamo priču i Domovinskog rata, imamo i različite druge priče i o tome moramo voditi računa i zbog toga je tome tako. Ono što ja želim, dakle mi u Klubu Centra i GLAS-a sve one prijedloge koje cijenimo da su dobri, sve prijedloge koji su i mali pomaci da olakšamo nekom život su prijedlozi koje valja razmotriti i prijedlozi koje valja i u tom smislu se prema njima i postaviti. Ono što bih ja voljela i što želim naglasiti je slijedeće. Mi, ja sam tu izvukla i neću jer bi otprilike potrošila sve preostalo vrijeme, svi propisi po kojem su, po osiguravaju mirovine, pa recimo evo sad tu kaže, mirovine osiguranika članove posada broda koje ostvaraju pravo prema Pomorskom zakoniku ili mirovine bivše JNA preuzeti sukcesijom bivše SFRJ ili mirovine po posebnom propisu Istarskog ugljenokopa Tupljak iz Labina ili mirovine za prava stjecanja na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu. Sigurna sam da je došlo vrijeme da se malo sjedne i da se razmisli. Nisam moram priznati kad malo to sve zajedno gledam nisam sigurna da je moguće to svesti na zajednički nazivnik i da imamo sve, ali možda da proba se to svesti u 2 ili 3 grupe već bi bio značajan iskorak, ovako zaista ta metodologija i taj način uopće izračuna će biti znatno teži i bojim se donijeti do velikih problema. Vratit ću se na problem rizika od siromaštva. Zaista imamo niz stvari kojima moramo reći jasno o čemu je riječ. Dakle imamo dio ljudi koji dio mirovine osiguravaju tu, a dio im je mirovine inozemna. Danas je inozemna mirovina i onih koji su radili cijelo vrijeme tu, nisu nikad došli u inozemstvo, ali inozemstvo je postala Slovenija, dakle bile su firme koje su imali sjedište u Sloveniji i na taj način dio mirovine je iz jednog drugog sustava i kad vi gledate samo onu mirovinu koja je u Hrvatskoj, koja se ostvaruje dakle ovom je ona zaista vrlo mala, ali kad spajate s nekom drugom onda vidite da je to drugačija. Ajdemo reći istine i istine koje su danas istine da ima jako puno onih poslodavaca ili ima onih ljudi koji sami sebi isplaćuju minimalne plaće i oni će jednog dana imati adekvatno tome i nominalnu mirovinu, adekvatno tome što se je isplaćivalo, a stvarno stanje je drugačije. Dakle imamo mi i takvih slučajeva, naravno da je ona opasnost, to se danas, to se nekad zvao problem koji nam dolazi na jesen, a to danas nekako fino zovemo izazovi, dakle izazovi koje je rat u Ukrajini, koje je činjenica. Klimatske promjene bez obzira kad, naravno govorimo o temi Zakona o mirovinskom osiguranju, pa govorit o klimatskim promjenama neko će pomislit da sam sišla s pameti, ali klimatske promjene odnosno sušna godina će, nema vode, u tom, u tom, na taj način će u Hrvatskoj biti manje proizvodnje električne energije, ako je manja proizvodnja više ćemo morati uvoziti, ako više uvozimo onda će biti skuplje i to sve će trpiti naši umirovljenici. Ovaj zakon sve te stvari ne može riješit, nema tog zakona koji to može popeglat, on može napraviti nekakvu novu ravnotežu i nekakvu novu priču, ali taj problem rizika od siromaštva, taj problem energetskog, energetike i cijene energetike koja će otić se moraju riješiti nekim drugim načinima i nekim drugim stvarima i o tome treba voditi računa, to su stvari o kojim treba voditi računa i sad. Dakle ja apsolutno mislim da je dobro da smo odlučili se na opciju da dio, da vi zapravo odlučujete da uz svoju mirovinu dio obiteljske da vidite šta vam je povoljnije, zaista je došlo vrijeme da se to riješi, o tome smo, o tome se priča ja pamtim zadnjih 10-tak godina i uvijek je bilo zgodno s tim baratati pogotovo u nekim predizbornim kampanjama. Sigurno da će to izazvati i neke druge stvari, ali treba dobro pratiti i ne treba samo onako prigodničarsko ići nego treba voditi računa i dolazim do onog problema s kojim problemom će se susresti i ministar i cijeli sustav. Dakle, idu neke stvari koje su automatizmom, automatizmom idu povećanja, automatizmom idu i za to ne morate podnositi zahtjev i sve ostalo, ali idu stvari za koje ćete morat podnijet zahtjev da vam neko izračuna šta vam je povoljnije, da li vam je povoljnije uzeti svoju mirovinu i 27% obiteljske ili ostati u opciji koja je. Ono što će biti navala će sigurno biti navala jer oni koji vjerno prate što mi govorimo u saboru su sigurno naši umirovljenici, a još kad je tema da bi bilo kakvo povećanje mirovine na putu onda su tu i logično i normalno jer su zainteresirani. Ono što morate vodit računa pripremite se za to, pripremite se kroz obrasce, pripremite se kroz dodatne ljude, nemojte dopustit da u krajnjoj liniji ja ovo čitam kao jednu dobru namjeru bez obzira vaša vlada, nije moja, ja sam opozicijski političar, ali ovo moram čitati kao jednu dobru namjeru, nemojte da nam se dese redovi umirovljenika koji će ići. Ja to vidim po mojoj mami, moja mama će prva ić u redu da vidi da joj se izračuna što joj je povoljnije ili nije povoljnije, to ili ću ja to njoj izračunati ili ne, ja to naravno neću znati i sigurno ću nešto krivo po njoj napraviti, ona će biti tamo u redu. Nemojte da od Nove godine kad odnosno kad to sve zajedno krene budu redovi, pripremite se obrascima, dodatnim ljudima i sve ostalo da na kraju sve ne padne na sustav i na ljudima. Hvala. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka sad će govorit poštovani zastupnik Damir Bakić, izvolite. **Bakić, Damir (Možemo!)** Poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Ovaj zakon donosi 3 relativne i jednostavne izmjene, dakle kao što smo čuli 10%-tno povećanje gotovo svih obiteljskih mirovina, odgođeno povećanje najniže mirovine za 1,5%, pa onda još jedanput odgođeno za 1,48% i na kraju dozvolu da određena kategorija umirovljenika uz svoju osobnu mirovinu prima i dio obiteljske. Ovo je stvarno malo povećanje i to za vrlo ograničene skupine osiguranika i nema razloga ne podržati predložene promjene, međutim već i to skromno povećanje kao što je i ministar rekao u svom izlaganju, kao što piše u obrazloženju zakona košta nas već u idućoj godini milijardu i 217 milijuna kuna. S druge strane neke od ovih odredbi treba uvjeren sam popraviti. Čl. 3. ovog zakona dopisuju se temelj, u temeljni zakon čl. 74.a.i 74.b., u čl. 74.a. sad se propisuje da udovica odnosno udovac koji ima 65 ili više godina ima pravo uz vlastitu mirovinu primati i 27% obiteljske uz uvjet da nema drugih korisnika te obiteljske. Međutim htjelo se tom dodatnom sloju mirovina propisati donju i gornju granicu, donja granica je stavljena na 3 aktualne vrijednosti mirovine što je trenutno 219,39 kuna, gornja granica propisana je tako da zbroj vlastite mirovine i tog dodatka može iznositi najviše 80 aktualnih vrijednosti mirovine što je trenutno 5.850 kuna. Naravno ako je već vlastita mirovina veća od, od te granice onda tog dodatka i nema. Tu se sve čini u redu, možemo diskutirati o tome treba li ta gornja granica biti veća ili manja, ali mislim da je ta odredba, konkretno st. 5. čl. 74.a. loše napisana. Naime, tu se govori o zbroju mirovine iz st. 2. toč. 3. i st. 3. ovog članka, a problem je u tome što ono što već piše u st. 2. toč. 3. predstavlja taj zbroj, pa vas molim da provjerite. Tako da ovako kako piše ispada da jednu te istu stvar pribrajamo dva puta, intencija je jasna, al mislim da je formulacija neprecizna. Čl. 7. ovog zakona obiteljske mirovine se povećavaju 10% svima osim onima gdje imamo 4 ili više članova obitelji koji koriste zajedničku obiteljsku mirovinu. Naime, njihov mirovinski faktor već danas je jedan i ostaje jedan, dakle to je jedina kategorija obiteljskih umirovljenika ili korisnika obiteljske mirovine čija mirovina se ovim zakonom povećati neće. Kao što smo čuli u odgovoru na repliku ministar je rekao da i među njima ima onih koji nisu sasvim ugroženi, naravno takvih ima i među ostalim korisnicima obiteljske mirovine. Ja razumijem da povećati njima mirovinu i njima znači odrediti mirovinski faktor veći od 1 što se na neki način može razumjeti i apsurdnim, do sada ta obitelj prima mirovinu veću od originalne, al radi se o socijalnoj mjeri i ja mislim da je duboko nepravedno povećati obiteljske mirovine svima osim ne obiteljima koje su tako brojne da 4 ili više članova uživa pravo na obiteljsku mirovinu. Toliko o tome. Čl. 9. ovog zakona diže se iznos najniže mirovine za 1,5% i to s odgodom. Najniža mirovina bi bila definirana kao broj godina staža puta aktualna vrijednost mirovine, za 30.g. staža to iznosi 2.193 kune, za 40.g. staža 2.925 kuna. Sad vlada predlaže povećanje od 1,5%, međutim to nas dovodi do problema na koji smo već ukazivali, najniža mirovina definirana je kao zaštitni instrument. Onim osiguranicima kojima bi bila obračunata mirovina u nižem iznosu njima se dodjeljuje najniža, ali pravo pitanje glasi tko su ti osiguranici? Ako imate npr. 30.g. staža i u svakoj ste godini zaradili točno prosječnu plaću u RH onda imate 30 vrijednosnih odnosno osobnih bodova i vama pripada obračunata mirovina u iznosu 30 puta aktualna vrijednost mirovine, što je točno najniža mirovina za 30.g. staža. Dakle, ako ste cijelu karijeru dobivali plaću na razini ili tik ispod prosječne državne plaće vi ste u mirovinskom sustavu socijalni slučaj. U praksi imamo još jedan problem, mnogi poslodavci su mnogim radnicima plaćali samo minimalnu plaću, a onda bi to nekim sivim ili u pravilu nelegalnim načinima kompenzirali kroz razne neprijavljene dohotke, Radnici koji su tako primali minimalnu plaću kroz višegodišnje razdoblje sasvim sigurno spadaju ili spadat će u buduće korisnike najniže mirovina, a uočimo da je prosječna neto plaća u RH za veljaču iznosila 7.452 kune, a minimalna samo 3.750 dakle dvostruko gotovo manje. Tko prima minimalnu plaću imat će izračunatu mirovinu duboko iznad najniže te će mu biti dodijeljena najniža. To je potpuno u redu za one radnike koji su zaista primali samo tu minimalnu plaću i ništa više. Međutim, oni koji su primali minimalnu plaću plus nekakve neprijavljene dodatke oni su odnosno njihovi poslodavci izigrali sustav dva put. Prvi put kroz isplatu neprijavljenih pa onda i ne oporezovanih dijelova plaće, a drugi puta onda kada se time kvalificiraju u korisnike najniže mirovine kao zaštićena skupina. To je vrlo loše i ne znam kako da se to popravi. Međutim, sasvim je jasno sa barem prema naprijed moramo stati na kraj takvim lažnim prijavljivanjima plaća. I na kraju još nešto trenutno AVM, aktualna vrijednost mirovine iznosi 73,13 kuna, osoba koja je ostvarila staž u ukupnom trajanju čak 40 godina, a primala je kroz sve te godine plaću jednaku prosječnoj u RH prima onda mirovinu u iznosu 3.715 kuna, 3.715 pri čemu je ovdje uračunat dodatak od 27%.

Teorija kaže da bi osiguranik sa 40 godina staža trebao dobivati mirovinu barem u visini 60% plaće, čak završne plaće, ali barem 60% prosječne kroz karijeru. To je minimalan kriterij adekvatnosti mirovina kojeg svaki mirovinski sustav mora zadovoljiti, 60% svoje plaće sa 40 godina staža. Kad bismo to željeli postići mirovina za našeg prosječnog osiguranika sa 40-godišnjim stažem trebala bi iznositi 4.471 kunu to je 20% više nego što taj umirovljenik prima danas. Ako uvažimo redovito usklađenje koje će se uskoro dogoditi npr. 4 ili nešto više posto po svojoj prilici onda nam mirovina treba adekvatno podignuti ne za 20 nego za 16%, da bismo dobili maloprije spomenutu granicu adekvatnosti 60% vlastite plaće za 40 godina službe. Ovo nam govori da bi samo da se sustav dovede na neku donju granicu adekvatnosti sve mirovine trebalo podići za 16%, doduše ne baš sve jer nema razloga da se podižu one koje su određene ili obračunate pod posebnim uvjetima. Ovo povećanje bi se trebalo odnositi samo na mirovine koje su obračunate i određene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Prema financijskom planu HZMO-a za ovu godinu za te mirovine obračunate prema zakonu ne za posebne, povlaštene, za te mirovine treba nešto preko 38 milijardi kuna u ovoj godini. Želimo li 16%-tno povećanje nedostaje nam otprilike još 6 milijardi kuna. Dakle, dodatnih 6 milijardi na 19 milijardi koliki je inače transfer proračuna prema HZMO-u. Evo dakle tih 6 milijardi ja mislim da se može reći da je naš sustav, mirovinski sustav barem kad govorimo o mirovinskom sustavu u 1. stupu da je zapravo za tih 6 milijardi godišnje on siromašniji nego bi minimalno trebao biti. Sve što se čini umjesto toga naravno da to ne možemo ostvariti odmah, to je razumljivo, a potrebno je to imati na umu i taj cilj si postaviti da ga dohvatimo nekim postupnim planiranjem u idućim godinama. Sve što se čini umjesto toga poput ovoga danas na raspravi, to su mali koraci, premali su za stvarne potrebe i ograničeni su samo na pojedine skupine umirovljenika, a ne nužno na sve potrebite i još k tome narušava dizajn sustava. Stoga premda je svaka kuna povećanje mirovine za najugroženije važna ovakve parcijalne ad hoc intervencije za državu su skupe, a za sustav u cjelini nedovoljno učinkovite. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika HDZ-a sada će govoriti poštovana zastupnica Majda Burić. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovane zastupnice i zastupnici u HS-u, poštovana pomoćnice ravnateljice uprave Čičak. Dakle, prijedlog zakona koji je pred nama i koji prema dosadašnjim raspravama ima visok stupanj konsenzusa što mi je vrlo drago, dakle ovaj zakon prema mojem mišljenju značajan je hrabar i reformski iskorak koji će direktno utjecati na povećanje što obiteljskih mirovina što najnižih mirovina i usudit ću se reći da je ovaj zakon ustvari nastavak provođenja mirovinske reforme. Podsjećam da je upravo mirovinskom reformom iz 2018.g. kojoj je cilj bio postizanje adekvatnosti odnosno povećanja mirovina, ali isto tako i održivost mirovinskog sustava da je postignuto između ostaloga i sljedeće, omogućen je izbor na povoljniju mirovinu dakle ili ona iz 1. stupa uvećana za 27% ili ona iz 1. i 2. stupa plus između 20 i 27% na 1. stup. Isto tako riješena je generacijska nejednakost, uvedena je i demografska mjera vezana uz dodani staž od šest mjeseci za majke i posvojiteljice što u konačnici znači u prosjeku 2% veću mirovinu po svakom djetetu. Također uveden je i povoljniji model usklađivanja mirovina 70:30 ili 30:70 ovisi što je povoljnije vezano uz rast potrošačkih cijena isto tako i rast plaća. Proširen je i krug umirovljenika koji ujedno mogu raditi i primati mirovinu pa danas to pravo koristi skoro 23 tisuće umirovljenika. Poduplana je, odnosno udvostručena je nagrada za kasniji odlazak u mirovinu, tzv. bonifikacija kojom se stimulira dulji ostanak u svijetu rada, pa tako za 5 godina dužeg rada odnosno dužeg ostanka u svijetu rada, mirovina će biti veća za čak 20,4%. Isto tako, dodatno su uvećane najniže mirovine za 3,13%, unaprijeđen je sustav individualne kapitalizirane štednje odnosno 2. stup, poput smanjenja administrativnih troškova, izlaznih, ulaznih i ostalih naknada, ali isto tako je liberalizirano ulaganje mirovinskih fondova. Promijenjen je način raspoređivanja novih članova, vezano uz a, b i c kategoriju, omogućena i jednokratna isplata od 15% iz drugoga stupa, što je dosad iskoristilo skoro 3370 korisnika. Maksimalno je također, administrativno rasterećena i dobrovoljna mirovinska štednja odnosno 3. mirovinski stup i to ukidanjem ulazne naknade, ako se ne varam, ona je bila oko 1250 kuna. Sve to utjecalo je da mi danas u odnosu na prethodno vrijeme imamo bolji mirovinski sustav, da su sve mirovine, za sve umirovljenike veće za 20%, a mirovine za one koji primaju najnižu mirovinu, veće su za čak 26,5% i to nije samo utjecaj indeksacije već je utjecaj i efekt mirovinske reforme. Naglašavam da ništa od toga nije došlo samo po sebi već je rezultat vrlo ozbiljnoga promišljanja i donošenja odluka, a sve u cilju poboljšavanja socijalne pozicije i statusa starijih osoba i umirovljenika. Ne treba zaboraviti, isto tako, da je ova Vlada u roku svega godinu dana navrh svega toga isplatila i 2 jednokratne naknade, slijedom Covid krize i slijedom rasta potrošačkih cijena, to su jednokratne naknade u visini do 1200 kuna za sve umirovljenike koji imaju penziju do 4 tisuće kuna. Isto tako, uvedena je i nacionalna naknada za starije osobe od 65 godine koje nemaju uvjete za mirovinu, dakle 15 godina staža. Nastavno na sve to, ovaj naš današnji Prijedlog Zakona o mirovinskom osiguranju ustvari je kontinuitet u provođenju mirovinske kao što su mnogi prije mene već i kazali, 4 su osnovne promjene, dakle korisnicima obiteljskih mirovina omogućava se pravedniji način izračuna mirovine, odnosno povećanje obiteljske mirovine za 10%, što u prosjeku mjesečno znači 250 kuna, isto tako mogućnost kombiniranja cijele osobne i 27% obiteljske mirovine od preminulog, što je u prosjeku mjesečno 510 kuna uz napomenu da je gornji limit 5850 kuna. 5850 kuna. Dosad ta mogućnost u hrvatskom pravnom sustavu nije postojala. Također, dodatno se povećavaju najniže mirovine za dodatnih 3% i tu je još omogućavanje rada i primanja mirovine za profesionalne vatrogasce. Dakle, ove 4 osnovne promjene donijet će, koje nam donosi ovaj Zakon, utjecat će na to da se poboljša socijalna sigurnost, prije svega udovica koje su ustvari u 93% slučajeva korisnice obiteljskih mirovina i ovime se svakako prevenira i smanjuje rizik od siromaštva i socijalne isključenosti, ali isto tako i ublažava pad životnog standarda uslijed smrti supružnika odnosno partnera. partnera. Također mi je drago što mi danas nakon ove točke raspravljamo o povećanju roditeljske naknade, dakle onih drugih 6 mjeseci nakon što se dijete rodi na 7,5 tisuća kuna. Zašto to govorim? Zato što će to i dalje osnažiti žene i položaj obitelji, ali isto tako i poboljšava poziciju žena prilikom ostvarivanja mirovine. Upravo zbog toga smatram da je to iznimno bitna stvar. I u širem kontekstu, sve promjene o kojima mi danas raspravljamo, propisane su izbornim programom HDZ-a, nakon toga programom Vlade RH, nakon toga NRS-om, Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. g. i nakon toga, Nacionalnim planom oporavka i otpornosti do 2026. g. Naravno, sve u suradnji sa poštovanim zastupnikom Hreljom koji kao veliki poznavatelj hrvatskog mirovinskog sustava dao jako veliki doprinos. Podsjećam da je prosječna obiteljska mirovina nešto manja od 2500 kuna i da će ovim izmjenama i dopunama biti obuhvaćeno gotovo 300 tisuća korisnika za što je do 2025. g. osigurano dodatnih 4,4 milijardi kuna. Također, treba naglasiti da će obiteljske mirovine nastaviti rasti kroz redovno usklađivanje mirovina i da korisnici obiteljske mirovine mogu primati punu mirovinu i raditi do polovice radnog vremena. Kako se mirovine čuvaju i radnim mjestima, bitno je naglasiti da mi danas u odnosu na vrijeme lani imamo 45 tisuća više zaposlenih, a u odnosu na predlani imamo 100 tisuća više zaposlenih, točnije, na dan 30.6. ove godine mi imamo 1 640 000 zaposlenih, a ujedno i rekordno nizak broj nezaposlenih. Taj podatak iznimno je bitan, iznimno je značajan jer direktno utječe naravno i na suodnos umirovljenika i osiguranika koji je danas 1:1,32. Isto tako, ono što moram naglasiti jest da visoku životnu dob ne smatram nikakvim opterećenjem već štoviše prilikom za napredak društva, u prvom redu zbog bogatstva iskustava umirovljenika i njihovih vještina HDZ će svakako i dalje ulagati napore u podizanje životnog standarda starijih osoba i umirovljenika u njihovu bolju socijalnu zaštitu i integraciju te očuvanje i podizanje standarda hrvatskih umirovljenika. Ono što na kraju želim naglasiti jest da je prosječna mirovina za umirovljenika sa 40 i više godina staža skoro 5 tisuća kuna, točnije, 4998 i da i da je to udio od 66% u prosječnoj plaći i da je to podatak koji nam ustvari govori da trebamo i dalje motivirati na što dulji ostanak u svijetu rada budući da dulji ostanak znači i višu mirovinu. Još jedanput, u ime Kluba HDZ-a pozdravljam donošenje ovih izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju i HDZ će svakako podržati ovaj Zakon. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Željko Pavić. Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo, samo na početku da naglasim, ja sam oporbeni političar, međutim, na znanje svima i vama i građanima i mojim sugrađankama i sugrađanima i u Zagorju i cijeloj Hrvatskoj, glasat ću uvijek za ono što je dobro za naše građane. Bez obzira s koje strane dolazi inicijativa. Pa nek me zovu i žetončićima, nek me zovu i spavačima, ali ću dati glas uvijek za naše građane, za naše penzionere, za naše radništvo, za naše studente, za naše učenike, za naše poljoprivrednike. Evo, toliko uvodno. Hvala lijepo. Ovaj Zakon, evo došao je nakon što se spomenuo još 2018. g. ovakva inicijativa, to možete naći na stranicama Ekonomskog instituta, 2018. g. je već bilo napisano da bi bilo dobro da se zapravo dio penzija koji se ne isplaćuje zbog toga što je neki supružnik umro, da bi bilo dobro da se isplaćuje obiteljska mirovina, to je došlo napokon na dnevni red i mislimo da je to dobro i sigurno nećemo biti protiv toga. Ovdje se spominje i rast mirovina od 10%, znamo da će otprilike tolika biti i inflacija, tako da učinak za naše penzionere neće biti velik, ali smatramo da je i to bolje nego ništa, pogotovo ako gledamo da se rast cijena najviše desio u prehrambenim proizvodima, znači ono što penzioneri moraju kupovati, o energentima koje penzioneri moraju koristiti i dao ovih 10% će biti sigurno više na tim artiklima na tim artiklima nego što će biti po ostalim artiklima. U vezi samog Zakona, htio bih predložiti nekoliko izmjena i dopuna jer smatramo da bit to bilo dobro, a to je da se u čl. 74 važećeg Zakona o mirovinskom osiguranju propiše isplata obveze pripadajućeg dijela obiteljske mirovine svakom članu obitelji i u slučaju kada ne stanuju odvojeno, odnosno u slučajevima kada žive u istom kućanstvu. To je bio jedan od, prijedloga i u raspravi i smatramo da je to dobar prijedlog jer nije dobro da netko ovisi, pogotovo ako je osoba punoljetna, da ovisi o preživjelom roditelju i da ne može doći do svojih sredstava, pogotovo ukoliko je, recimo, privremeno na studiju, još gore slučaj ukoliko je recimo, roditelj, bolestan i prima penziju, odnosno mirovinu prima u ovoga, gotovini pa mora nakon toga slati to djetetu na računa, raditi uplate preko susjeda, prijatelja, poznatih, mislim da bi to bilo dobro, to nije veliki problem, bez obzira na to što piše u objašnjenju da se mirovina obračunava, odnosno da se taj dio obračunava zajednički i da se tako i isplaćuje. Evo, prijedlog je da se to promijeni u čl. 74 i da se na takav način pomogne svima onima koji primaju zajedničku obiteljsku mirovinu na jedan jedinstveni račun, da se to rasporedi ukoliko oni daju zahtjev za to. Nadalje, ja sam već nekoliko puta ovdje govorio o tome da bi bilo dobro da se kazne ne izriču u fiksnim iznosima, odnosno da se kazne ne pišu u fiksnim iznosima nego da se to radi ili u postocima ili da se to stavi u usporedbu sa konkretnim primanjima, ovdje konkretno možemo ove kaznene odredbe staviti u odnos sa iznosom minimalne mirovine, pa tako predlažem da se to i uskladi u člancima, 17, 18 i 19 izmjena i dopuna ovog Zakona jer bi nam to kasnije olakšalo puno rad. Naime, ne bi bile potrebne izmjene i dopune Zakona ukoliko se penzija poveća, odnosno pardon, ukoliko mirovina se poveća, tako da se onda i ove kaznene odredbe ne trebaju više ovaj mijenjati nego se samo pomnoži nešto sa tim minimalnim iznosom mirovine koji se dobiva. Bilo je ovdje raznoraznih primjedbi i priča o tome da se, da HZMO ulaže i u dionice, obveznice međutim, moramo ispraviti te kolegice i kolege, to nije točno. Ako netko ulaže u dionice i obveznice, ulažu mirovinski fondovi, a HZMO ne ulaže jer ionako ima premalo novaca, jer ionako ima a mirovinski fondovi gube novac na raznorazne načine. Podsjetimo se samo novog ministra Paladina koji je između ostaloga i novac naših penzionera, nekoliko milijuna kuna uzeo bez imalo srama i prebacio ga na svoj račun, raznoraznim igricama i financijskim mešetarenjima. Ovdje smo pitali ministra nekoliko puta hoće li napraviti analizu i da li će ta analiza biti sveobuhvatna. Ministar je rekao da će se uzeti puno tih faktora u obzir, nije spominjao imovinski senzus koji mnogi zazivaju u svojim, u svojim raspravama, međutim pitanje je kako to postaviti i kako to definirati. Naime, ljudi koji su nešto napravili više od ostalih u životu, koji imaju nekakve nekretnine, oni su i puno više novaca uložili u mirovinski fond jer su imali veća primanja i sad ako smo im tamo već jedan dio novaca na temelju onih postotaka uplatili, ako su oni to uplatili u mirovinski fond, ako su uplatili u fond zdravstva, pitanje je da li sad ima smisla da ih još jednom penaliziramo s obzirom na to da bi bilo s obzirom na sve one uvjete koji su bili rečeni da ćemo dobivati novac iz mirovinskih fondova onoliki koliko smo uplaćivali odnosno alikvotni dio u odnosu na uplatu ako ćemo sad uzeti imovinski senzus pitanje je što bi se tu desilo i dal bi to bilo ispravno, dal bi to bilo dobro, dal bi to naši umirovljenici koji su evo sad trenutno možda žive u svojim kućama ili u nekim, možda nešto većim stanovima, nakon toga bili na gubitku ili bi bili na, u plusu. Na kraju krajeva standard koji su dostigli tijekom svojeg radnog staža teško bi održavali sa manjim mirovinama ukoliko ih još dodatno penaliziramo. Smatramo da moramo pomoći onima najsiromašnijima, onima sa najmanjim mirovinama, da trebamo pomoći svima onima koji nemaju dostatna sredstva za normalan život, ali smatram isto tako da ne trebamo penalizirati one koji normalno žive da ne stvaramo novo siromaštvo. Isto tako smatramo i to smo jučer pokušali malo raspraviti van, van naše, naše dvorane za rasprave na kojoj smo imali odbor, a to je nagrađivanje godina rada iznad prosjeka godina rada sa kojima naši sugrađani odlaze u mirovinu. Naime, čuli smo ovdje i od ministra da je prosjek godina otprilike 34 ako se ne varam, jel da, znači oko 34.g., sa 34.g. se odlazi u mirovinu i kad bi se možda dodatna stimulacija dala onima koji imaju više od tih 34.g. osim onoga što su trenutno dobivali zbog toga što su duže radili, pa imaju malo veću mirovinu, možda bi to bila dodatna stimulacija. Imamo tu još jedan podatak da je omjer zaposlenih i umirovljenika 1:1,32, pitanje je koliko je taj podatak točan jer nemojte zaboraviti da u taj podatak 1:1,32 ulaze i oni koji su zaposleni kao umirovljenici, znači bili su otišli u mirovinu i nakon toga su se zaposlili na 4 sata pa su opet zaposleni, e sad je pitanje u kojoj je to mjeri, koliki je taj broj uzimamo, gdje uzimamo podatke, da li uzimamo na Zavodu za, u HZMO-u jer tamo se plaćaju doprinosi i od strane studenata koji rade preko student servisa, pa je to daleko manje od onoga što zapravo se plaća ukoliko ste stalno zaposleni u poduzećima, to su vam točne brojke, ne trebate, ne trebate kimat, to je 100% točno. Znači samo, samo pokušavam, pokušavam problematizirati brojke da bismo lakše kasnije i napravili analize, nadam se da ćemo biti neki od nas i radnim skupinama, da bismo znali što trebamo proanalizirati, da vidimo točne podatke sa čime raspolažemo. Naime, kad bismo uzeli prosječnu ovoga prosječni osobni dohodak i kad bismo to pomnožili sa brojem trenutno zaposlenih bojim se da ne bismo dobili cifru koja se trenutno uplaćuje u mirovinski sustav nego bismo dobili puno manje, prema tome jedan dio novaca nedostaje i to je jako ovako nakon toga proanalizirati i donijeti zaključke. Mi ćemo kao Klub Socijaldemokrata kao što sam rekao na početku, nećemo sigurno biti protiv ovog zakona jer ide u korist naših sugrađana, ide u korist naših penzionera, naših umirovljenika i tako ćemo …/Govornik se ne razumije/…. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Stephen Nikola Bartulica, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ova tema danas je dobar povod da se neke stvari ističu što se tiče slabosti hrvatskog mirovinskog sustava u cjelini. Podsjetit ću na početku da kad je njemački kancelar Bismarck uveo ovaj koncept da država osigura, osigura mirovinu za starije građane, to je predviđeno tada bilo za starosnu dob od 70.g., dakle bilo je veliko pitanje tko je uopće doživio taj benefit od države na način kako ga je njemački kancelar tada u 19. stoljeću uveo. Međutim, matematika je neumoljiva i situacija je danas posve drugačija, ne samo u Europi nego i u drugim zemljama, nije samo Hrvatska u ovim problemima, oni se tiču i drugih i bogatijih zemalja od nas, međutim postavlja se pitanje kako dalje. Ja ću istaknuti par nekoliko pokazatelja i brojki koji zapravo ja mislim razotkrivaju koliko je teško stanje u Hrvatskoj. Dakle svake godine, na početku svake fiskalne godine znamo da će nedostajati u mirovinskom fondu najmanje 20 milijardi kuna ako ne i više i doprinosi iz plaća pokrivaju otprilike 56% mirovina, 56%, dakle mirovine se isplaćuju jednim dijelom iz doprinosa, ali isto značajan dio iz drugih poreza PDV-a, trošarina i to kao prvo. Dakle, model koji imamo ovaj sustav je zapravo već davno bankrotirao i nelikvidan je i neodrživ. Drugo, vezano za drugi stup, mnogi govore o toj reformi, ona još nije dovršena, međutim treba reć da prema zadnjim podacima mali broj mali broj naših zaposlenih osobno bira fond u koji će njihov novac biti, ići svaki mjesec 4%. Dakle, naši građani ne pokazuju veliki interes na koji način će se raspolagati s njihovim novcima. To su naši novci, dakle to dolazi iz bruto plaće svakog zaposlenika, svakog radnika. 96% ide po automatskom ključu u četri obavezna mirovinske fondove, dakle trebamo ustrajno raditi na tome da informiramo naše građane da je to njihova štednja. Isto treba reći da uz sve nedostatke ovog postojećeg sustava da mirovinski fondovi zapravo ulažu u državne obveznice, dakle sudjeluju u velikoj mjeri u financiranju deficita i javnog duga u Hrvatskoj, međutim tu treba otvoreno reć da u usporedbi sa drugim zemljama postoje velike mogućnosti sa deregulacijom tih pravila da ti fondovi ulažu u druge proizvode druge na tržištu, a ne samo da financiraju zapravo neodgovorno ponašanje naših političara jer vrtimo se na neki način u krug i onda su prinosi manji nego što bi mogli biti. Dakle, postavlja se pitanje da li trebamo imati povjerenje u Ministarstvo financija u one koji vode Zavod za mirovinsko osiguranje ili ne? Vidimo zapravo zbog naslijeđa komunizma odnosno socijalizma da cijelo vrijeme smo jednostavno se penjemo uzbrdo zbog tih naslijeđenih problema, dakle nismo imali konkurentnu ekonomiju, nismo bili zemlja sa visokim plaćama u odnosu na druge i tu treba otvoreno reć bez strukturnih reformi nećemo nikad ni biti, nećemo nikad ni biti. Dakle, postavlja se pitanje da li imamo i dalje razloga vjerovati da će ministri u vladi, bilo kojoj vladi dobro upravljati s našim novcima ili ne? To je osnovno pitanje. Ja bi se založio tu ipak da ljudi koji izdvajaju svaki mjesec 15% da imaju pravo birati na koji način će se taj novac Iskustvo pokazuje u mnogim zemljama zapravo da je ovakav koncept, ovakav model neodrživ, neodrživ ne samo kod nas. Dakle, matematika ponovit ću je neumoljiva i tu moramo biti jednostavno ne samo iskreni nego trezveno gledati na koji način malo po malo mijenjati stvari. Najbolji način po meni je sigurno da se provedu konačno reforme da zemlja bude zemlja zaista ekonomskih sloboda, da ljudi počnu ovdje stvarati i raditi, a ne odlaziti jer nije svejedno koliki je broj ljudi u radnom odnosu, nije to svejedno. Svaki ministar rada i mirovinskog sustava dobro pazi demografske trendove, nije svejedno da li će nas biti, da li neće nas biti, da li će ljudi imati djecu ili ne, to utječe na cjelokupnu sliku zajednica, a ne samo na pojedine obitelji. Prema tome, to je sve jedna problematika koju treba gledati u cjelini. Dakle strukturnih reformi bez odluka da Hrvatska zaista postane konkurentnija zemlja, a tu uvođenje eura neće ništa promijeniti preko noći, dakle sve slabosti koje postoje u Hrvatskoj neće nestati uvođenjem nove valute. Moramo gledati koja je to cijena neprovođenja reformi jer svaki član vlade ja sam se upoznao s tim za vrijeme bivše vlade Tihomira Oreškovića, svaka vlada se nosi sa istim problemima jer niko nije voljan provoditi reforme na pravi način. Samo na usnama su reforme, a na djelima ih nema, nažalost. Dakle, ponovit ću iz bruto plaće 15% što se izdvaja za 1. stup pokriva se 56% potreba, dakle nešto se tu treba hitno promijeniti i tu sam više puta u polemikama sa bivšim ministrom Marićem, sa ministrom na odlasku pitao kako on to gleda jer on je bio svjestan koje problemi proizlaze iz toga što ne mijenjamo, a samo vlada može niko ne može umjesto vlade to mijenjati. Prema tome i on snosi dio odgovornosti za naslijeđeno stanje. Preporučio bi svima koji žele se više informirati o ovoj tematici da bolje upoznaju brojke koje su ponovit ću neumoljive. Dakle, ovaj način vođenja mirovinskog sustav ne samo da je neracionalan nego zapravo košta naše ljude višestruko. Dakle na kraju se kroz druge poreze zapravo izdvaja skoro 27% da bi se ovaj sustav financirao. Dakle, nesporno je da u vrijeme inflacije, umirovljenici su na udaru, to je nesporno i svi znamo da je i da će bit stanje sve teže. Zaista je tako, to je jedan nevidljiv porez koji se ne osjeti na jednak način od ljudi i najugroženiji su umirovljenici dakako. Međutim, treba isto gledati sustav u cjelini i reć da ako se ništa ne promijeni Hrvatska zaista će biti u sve teže i teže sve težoj situaciji jer premali broj ljudi zapravo je u radnom odnosu i uplaćuje u ovaj sustav. Svima koji žele se više upoznati sa stanjem preporučujem stranicu naše mirovine.hr tu ćete vidjeti brojne podatke i analize o zatečenom stanju. Domovinski pokret će biti oko ovog prijedloga suzdržan, međutim razumijemo, svakako razumijemo da treba nešto učiniti da se olakša stanje umirovljenicima, ali ovdje plaćamo cijenu za nečinjenja godinama, i veliki dio ne možemo pobjeći od toga nažalost. Kad gledamo strukturne reforme veliki uzrok tih problema proizlazi iz socijalizma, komunizma i sve što je Hrvatska naslijedila iz bivšeg sustava. Hvala. U ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Dobar dan. Ono što prvo treba reći je koliko će zapravo biti uključeno onih koji će na neki način ipak biti nagrađeni nekim višim mirovinama, to svakako pozdravljamo. Pozdravljamo da je riječ o nečem što ide na one najugroženije, na one najsiromašnije, ali trebali bismo vidjeti opseg onoga što mi ovdje sada radimo, pa ću opet ponoviti onaj podatak koji imate i u ovom zakonu znači da je evidentirano više od 277.000 korisnika najniže mirovine znači njih je 277.000, ali oni koji su u riziku od siromaštva i to sam zato postavila pitanje, nemamo brojku ali se procjenjuje da je riječ o nekih 600.000 ljudi, 600.000 umirovljenika koji žive u riziku od siromaštva, znači to su takvi omjeri. U svakom slučaju po statističkim nekim istraživanjima 52% umirovljenika živi u riziku od siromaštva. Ono što svakako treba reći kada se govori o tome recimo onome šta je kolegica Burić hvalila vladu Andreja Plenkovića da su mirovine rasle u njegovom mandatu, mislim da ste rekli za oko 20%, onda uvijek trebamo uzeti u te statističke brojke koliko su rasle drugdje, koliko su mirovine rasle drugdje, jel nama ništa ne znači podatak rasle su 20%. Znači prije vlade Andreja Plenkovića je bila velika recesija, pa da je bila i umjetna inteligencija na mjestu premijera vlade stvari bi išle na bolje. Možda bi umjetna inteligencija malo bolje možda to nisam sigurna. Ali i u tim uvjetima manjak sigurno neke konjunkture je ova vlada napravila najgore iz najboljeg, znači uspjela je napraviti stvari gorima nego šta bi one po automatici bile bolje. Znači ono što je rekao ministar ovdje meni kao odgovor na to da zapravo ne adresiramo problem na način da se stvarno svim najsiromašnijima na neki način ipak pomogne je isto tako relevantno uistinu, a to je da nemamo imovinski niti prihodovni cenzus niti podatke o inostranim mirovinama i to stvarno jest problem. Znači mi ne možemo znat koliko je neko siromašan ako mi nemamo uvid u njegov imovinski cenzus, ako nemamo uvid u to da li prima mirovinu iz inozemstva, to apsolutno stoji, ali zašto mi te podatke nemamo. Znači mi te podatke moramo imati, mi moramo adresirat siromaštvo realni način, znači da realni dobijemo uvid ko je taj koji ima tu najnižu mirovinu i jel on stvarno siromašan ili nije ili ćemo sad pomoć nekom koji je sebi ne znam isplaćivao minimalac, bio poduzetnik i onda sad ćemo mu pomoći ima najnižu mirovinu, a zapravo realno ima na računima milijune. Znači mi moramo imat uvid u to koliko tko ima i ko je najsiromašniji i to se može. Ako se može za zastupnike onda se može za svakog. Ono što svakako želimo ovdje reći da je u samoj raspravi na odboru bilo dosta riječi o tome, o tome, uistinu možemo se čak složiti sa nekim tamo komentarima da se moglo dignuti sve mirovine za 1%, jel zašto se nije išlo s tim, no dobro sad neću ulazit u tu argumentaciju. ono što je najbolji podatak da ovdje nismo napravili puno je taj da što sam spomenula i u svojem pitanju, prosječna mirovina 2022. je tek nešto malo viša od 3.000 kuna, a njezin udio i to je najvažniji podatak u prosječnoj plaći je 40%, samo 40%, a prije dvije godine je bilo samo 37% još gore je bilo, a u Europi prosjek je 54%. E to je podatak koji treba iznosit, ne o vladi Andreja Plenkovića mirovine su rasle 20% to nije taj podatak nego naš udio naše znači udio u prosječnoj plaći naše mirovine 40% u Europi je 54%. U mračnom socijalizmu kolegice i kolege koje vole koristiti taj termin je bilo 70% samo da napomenem. To je realan podatak. Ono što se na odboru isto spomenulo i mislim da tu stvarno ima istine je da mislim sad ću sumirati da je to socijalna a ne proradnička mjera. Znači ne idemo na to da dižemo sve mirovine, da potičemo, da rješavamo problem s mirovinama niskim mirovinama nego zapravo rješavamo palijativno ono što ljude koji uistinu imaju najniže prihode. To vam govori i ovaj podatak mislim da prosječna obiteljska mirovina je iznosila samo 2.458 kuna to je udio u prosječnoj … plaći samo 32%, prosječna najniža mirovina samo 2.000 kuna, udio u prosječnoj plaći 24%. Potrebno je znači općenito razgovarati o mirovinskom sustavu. E sad, ovaj zakon i sad tu ne možemo što se tiče ovog zakona ne znam šta komentirati ovaj zakon regulira 1. stup, ali ono što je nama bilo bitno naglasiti je zašto zapravo niko ne otvara pitanje tzv. poduzetničkih aktivnosti HZMO-a jel smatramo da bi mirovine mogle biti veće da se mirovinsko ne igra poduzetnika igra se poduzetnika s našim novcima jel. HZMO u vlasništvu ima HMID znači Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo koje upravlja kapitalnim fondom i HMDI plusom. Kapitalni fond upravlja s oko milijardu kuna i osnova HRMOD koji stvara gubitke u trenutku kada HZMO ima rupu od 20 milijardu kuna za isplatu mirovina, znači kocka se, ulaže se u obveznice, kapitalni fond osniva osiguravajuća društva, a da je država htjela biti osiguravatelj onda valjda ne bi prodala Croatia osiguranje, znači HRMOD koji služi za isplatu mirovina iz drugog i trećeg stupa je osuđena na gubitke, a opće je poznato recimo da RBA je htio prodati svoj RMOD, ne želi ga osnovati jedan Allianz s milijun klijenata, a osniva ga klijenata, a osniva ga HZMO, znači da se ne naručuju fiktivne studije znači Primorčeve prijateljice, da se ne kocka s obveznicama, dionicama i čime sve već jel mirovine bi mogle biti veće, čemu to služi, zašto se taj novac ne podijeli umirovljenicima, zašto se doslovno rasipa? Poanta je znači s naše strane očistiti HZMO od svih poduzetničkih aktivnosti, s 20 milijardi kuna duga se ne ulaže u poduzetničke projekte, zabrana svih studija, donacije i sličnog, rasipanje novaca sve dok se ne riješi studije može raditi Institut za javne financije, ekonomski fakultet, a ne da služe kao poligon za izvlačenje novaca ispod radara javne nabave, apsolutno se srlja ko guske u magli, a na kraju znači sve to plaćamo mi porezni obveznici. Tu mi je ministar odgovorio na moje pitanje znači o poduzetništvu koje nije baš uspješno

nema onoga što recimo za kamate u kreditu znači EKS znači efektivne kamatne stope uz to prinose iskazuju prema izračunu kao da je cjelokupna uplata članova bila odjednom na početku u učlanjenju u mirovinski fond, a takav nijedan član ne postoji, jasno je da se uplaćuje svaki mjesec kako se dobiva plaća kroz 25. i i 30. više godina, znači manipulira se s prinosima i male su mirovine, mislim male su mirovine i zbog mislim naše privredne djelatnosti, ali su sigurno male i zbog toga što se kockamo, igramo se poduzetništva sa prinosima koji su zapravo negativni i koji se prikazuju manipulativno kao oplođena štednja. Znači smatramo da bi bilo krajnji trenutak da se pozabavimo tim pitanjima, a kažem pozdravljamo svako povećanje mirovina. Hvala. Mi ćemo sad napravit jednu kratku stanku do jedan sat kad će biti iznošenje stajališta u ime klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika.